Odgovor poštovanog zastupnika Đujića.

Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja.

Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Saše Đujića.

Odgovor poštovanog zastupnika Đujića.

i te dvije točke su: - Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2018. i - Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2019. Podnositelj je Hrvatska narodna banka temeljem članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Vlada je dostavila svima vama mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Evo gospodin guverner HNB-a Borisi Vujčić je danas s nama i će dati uvodne informacije. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovane dame i gospodo sve vas srdačno pozdravljam i dopustite mi da u skladu sa zakonskom obvezom ukratko predstavim informacije koje ste dobili. U prvom dijelu izlaganja kao i uvijek dat ću osvrt na najvažnije makroekonomske trendove, a potom govoriti o djelovanju HNB-a. Međutim, prije Međutim, prije opisa domaćih gospodarskih kretanja dopustite mi da se ukratko osvrnem na događaje u međunarodnom okružju koji za malu, otvorenu ekonomiju poput Hrvatske predstavljaju okvir u kojemu djeluje. Usporavanje globalnog gospodarskog rasta koje je započelo prethodne godine nastavilo se i u prvoj polovici 2019. uz naglašene negativne rizike u međunarodnom okružju i rastuću neizvjesnost na financijskim tržištima. Kada je riječ o euro području slabljenje ekonomske aktivnosti iako široko rasprostranjeno najvećim je dijelom odraz nepovoljnih kretanja u njemačkom gospodarstvu odnosno problema u tamošnjem izvozno orijentiranom prerađivačkom sektoru slabljenjem inozemne potražnje. Osobito je kao što vjerojatno znate bila pogođena automobilska industrija koja je trenutno u procesu restrukturiranja pogotovo s obzirom na alternative mogućnosti mogućnosti proizvodnje automobila na električnu energiju i na vodik tako da je pitanje u kojem smjeru će se u idućem srednjoročnom razdoblju razvijati potražnja u tom sektoru. Istodobno i kod ostalih važnijih vanjskotrgovinskih partnera Hrvatske poput Italije, Slovenije i Austrije došlo do usporavanja rasta. U domaćem gospodarstvu godišnja stopa realnog rasta iznosila je 3,1% što je u skladu sa nekakvim prosjekom sada već praktički 5 godina oko 3% se kreće rast BDP-a što je predstavljalo donekle jačanje u odnosu na prethodno polugodište, ali kao što kažem tu se kreće stopa rasta već sada velim u 5 godini smo gdje se kreće između recimo 2,6 i 3,2%. Tome je najviše pridonijela potrošnja kućanstava kao i bruto investicije u fiksni kapital. Osobnu su potrošnju podržavala povoljna kretanja na tržištu rada te daljnje raskreditiranje kućanstava sve to u uvjetima povijesno najviših razina potrošačkog optimizma. Nadalje, rast kapitalnih ulaganja bio je snažan što je bilo posljedica jačanja državnih investicija i boljeg povlačenja sredstava iz Fondova EU. Pozitivan doprinos rastu dala je i državna potrošnja te kontinuirani nastavak rasta izvoza. Istodobno je snažan rast domaće potražnje rezultirao i snažnim rastom uvoza. Kretanja na tržištu rada i dalje su bila povoljna iako donekle slabijeg intenziteta. Zaposlenost je nastavila rasti po sličnim stopama 2,2% čemu su ponajviše pridonijele djelatnosti građevinarstva, turizma te poslovnih usluga. Istodobno nezaposlenost se nastavila smanjivati iako nešto sporije pa je sezonski prilagođena administrativna stopa nezaposlenosti u prvom polugodištu iznosila 8%. Plaće su nastavile rasti, također malo sporije pri čemu je prosječna nominalna bruto plaća bila za 3,8% veća nego u istom razdoblju prethodne godine. U principu ono što se dogodilo sa gospodarstvom je da smo nakon recimo 3,5 godine gdje je rast BDP-a bio prvenstveno pogonjen rastom izvoza nakon ulaska u EU, prvenstveno zbog toga što je rast ulazak u EU omogućio malim i srednjim hrvatskim poduzećima da postanu izvoznici, velik dio poduzeća koji nije bio izvoznik je nakon ulaska u EU postao izvoznik. U 2019. godini smo došli u situaciju gdje je glasni pokretač rasta postaje osobna potrošnja i rast investicija temeljem, prvenstveno na angažmanu sredstava iz strukturnih fondova RU. Što se cjenovnih kretanja tiče temeljna inflacija je blago porasla sa 1% na 1,1% što je uglavnom bio rezultat prelijevanja rasta cijena nekih prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu na domaće cijene prerađenih prehrambenih proizvoda. Radi se prvenstveno o mlijeku i svinjetini, kao što se u krajnjoj liniji i sada prvenstveno zbog nedostatka svinjskog mesa na kineskom tržištu cijene povećavaju uslijed rasta prehrambenih sirovina prvenstveno svinjetine. Domaći inflatorni pritisci u smislu ubrzavanja rasta domaće potražnje i rasta troškova rada tek su u manjoj mjeri preneseni na povećanje cijena. Ukupna inflacija potrošačkih cijena usporila se na 0,6% gdje se inflacija usporila na 0,2% zbog smanjenja stope PDV-a na neke prehrambene i farmaceutske proizvode. odnosno prijenosa smanjenja PDV-a na spomenute proizvode bio je znatan, ali nepotpun. Temeljem analize na vrlo detaljnoj razini procijenjeno je da je ukupni izravni učinak smanjenja PDV-a u razdoblju od prosinca 2018. iznosio oko -0,6%-tnih bodova, od čega se -0,5%-tnih bodova odnosilo na prehrambene proizvode, a ostatak na farmaceutske proizvode. Iz detaljne analize proizlazi da je prijenos niže stope PDV-a na prehrambene proizvode obuhvaćeno smanjenjem PDV-a iznosio oko 50% pri čemu je glavnina prijenosa ostvarena upravo na početku 2019. Također analiza je pokazala da su pojeftinili i određeni prehrambeni proizvodi na koje se nisu odnosile porezne izmjene, ali u znatno manjoj mjeri, inflacija potrošačkih cijena je počela blago ubrzavati do razine od 0,6% polovicom godine, na što je najviše utjecalo povećanje godišnje stope rasta cijena energije, naftnih derivata i plina, te prerađenih prehrambenih proizvoda. U prvoj polovini 2019. saldo na tekućem i kapitalnom računu platne bilance pogoršao se zbog daljnjeg produbljivanja manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, uvjetima intenziviranja gospodarske aktivnosti i snažnog rasta domaće potražnje. Pored toga iako u manjoj mjeri, povećao se manjak na računu primarnog dohotka uslijed veće dobiti domaćih poduzeća u vlasništvu ne rezidenata i manje dobiti stranih poduzeća u vlasništvu rezidenata, nepovoljna su kretanja tek djelomično ublažena poboljšanjem salda na računima sekundarnog dohotka i kapitalnih transakcija zbog primjetnog intenziviranja korištenja sredstava iz Fondova EU, što sam već spomenuo. Istovremeno se glavnina neto priljeva kapitala na financijskom računu odnosila na rast neto dužničkih obveza, ponajviše kreditnih institucija. Kako bi podržao gospodarski rast, HNB je i nadalje vrlo ekspanzivno monetarnom politikom podržavao iznimno visoku razinu likvidnosti istodobno održavajući tečaj kune prema EUR-u stabilnim. Tijekom prvog polugodišta 2019. HNB je neto otkupio 633 milijuna EUR-a, pri čemu je kreirano gotovo 5 milijardi kuna primarnog novca. Početkom veljače HNB je otkupio od poslovnih banaka ukupno 450 milijuna EUR-a nakon što je isti dan prodao 463,4 milijuna EUR-a Ministarstvu financija radi refinanciranja dijela trezorskih zapisa od 1,5 milijarde EUR-a s dospijećem od 455 dana. Kasnije, nakon što je sredinom lipnja država izdala 10-godišnju euro obveznicu na međunarodnom tržištu, HNB je od Ministarstva financija otkupio 660 milijuna EUR-a što je dodatno povećalo izuzetno visoki strukturni višak likvidnosti. U uvjetima tako visoke likvidnosti banke nisu bile zainteresirane za kratkoročna kunska sredstva ponuđena putem redovitih tjednih operacija. Kamatne stope na kredite banaka nastavile su se smanjivati, a plasmani rasti. Na kraju lipnja 2019. godišnji rast ukupnih plasmana domaćim sektorima isključujući državu usporio je na 3,6% tome je pridonjelo smanjenje plasmana poduzećima koji su na godišnjoj razini iskazali pad od -1%, što je bila posljedica aktiviranja državnih jamstava za kredite brodogradilištima i smanjivanja potraživanja od grupe Agrokor povezanog i sa operativnom provedbom nagodbe. Ukoliko se isključe spomenuti jednokratni učinci, plasmani poduzećima su usporili svoj godišnji rast čemu je u najvećoj mjeri pridonjelo smanjenje kreditiranja velikih poduzeća. Istovremeno su plasmani stanovništvu porasli za 6,7% potaknuti u najvećoj mjeri rastom gotovinskih nenamjenskih kredita. Kako bismo ublažili rizike povezane s odobravanjem takvih kredita, HNB je u veljači 2019. izdao preporuku o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima. Podsjećam da za sada bankama samo preporučujemo opreznije uvjete odobravanja gotovinskih kredita, posebno onih sa duljim rokovima dospijeća, a potrošačima razboritost pri zaduživanju, ali i da pozorno pratimo učinke preporuke. Promatra li se kretanje gotovinskih nenamjenskih kredita, njihov se godišnji rast snažno ubrzavao do donošenja preporuke nakon čega se počeo smanjivati. Tako je primjerice godišnja stopa rasta gotovinskih nenamjenskih kredita iznosila 12,9% u trenutku donošenja …/Govornik se ne razumije/…da bi se odma nakon toga spustila za 0,7%-tnih poena. Kratko o upravljanju međunarodnim pričuvama RH i ostvarenom financijskom rezultatu, međunarodne pričuve i nadalje se povećavaju, te su na kraju prvog polugodišta 2019. bile za 14% više u odnosu na kraj 2018., dok su neto međunarodne pričuve porasle za 5,7%. Na rast međunarodnih pričuva utjecali su otkup deviza od banaka koje sam spomenuo, radi sprječavanja aprecijacijski pritisak koji su kontinuirano relativno snažni i otkup od Ministarstva financija više razine ugovornih repo poslova, te priljev deviza na račun Ministarstva financija. Ovdje bi se osvrnuo i na financijski rezultat upravljanja pričuvama, na cjelokupnom europskom portfelju ostvarena je stopa povrata od 0,31% na godišnjoj razini unatoč činjenici da je više od polovine državnih vrijednosnih papira zemalja članica Europodručja nosilo negativan prinos. Stopu povrata za cjelokupni dolarski portfelj međunarodnih pričuva kojima upravlja HNB iznosila je 2,57% što je naravno posljedica toga da na američkom tržištu …/Govornik se ne razumije/…održava znatno više stope nego što je to slučaj u Eurozoni. Osnovni cilj, a to su likvidnost i sigurnost u upravljanju međunarodnim pričuvama uspješno je ispunjen. Što se događalo u bankovnom sustavu? Ukratko, zabilježen je daljnji rast imovine i profitabilnosti banaka, kapitaliziranje sustava i nadalje je visoka pri čemu je stopa ukupnog kapitala iznosila gotovo 23%, kvaliteta izloženosti kreditnom riziku nastavila se poboljšavati, te je udio neprihodujućih kredita pao na 7,3%. Na povećanje ukupne imovine najveći utjecaj imao je rast ulaganja u vrijednosne papire, a potom je kreditna aktivnost usmjerena prema stanovništvu, znači to su ne ne kolateralizirani ili kako ih zovemo gotovinski krediti te učinak regulatornih promjena u računovodstvu najmova. Rast profitabilnosti ostvarena je zahvaljujući većim ne kamatnim prihodima, a potom i manjim troškovima kreditnog rizika budući da se udio loših ne prihodujućih plasmana smanjio. u prvoj polovici 2019. godine porasli su pokazatelji profitabilnosti pa je prinos na imovinu i prinos na kapital iznosio 1,9% odnosno 11,3%. Svoje izlaganje završio bih kratkim osvrtom i na fiskalna kretanja. U prvom polugodištu 2019. nastavila su se uglavnom povoljna kretanja u javnim financijama. U spomenutom razdoblju ostvaren je višak opće države prema metodologiji ESA 2010 od 200 milijuna kuna, takva proračunska ostvarenja posljedica su zamjetnog godišnjeg rasta proračunskih prihoda od 7,5%, ali i rasta rashoda od 7,2%. Dug opće države na kraju lipnja 2019. iznosio je oko 298 milijardi kuna ili za oko 12 milijardi kuna više nego na kraju 2018. Povećanje prije svega održava pred financiranje dijela obveza po inozemnim vrijednosnim papirima koji su dospijevali u drugom polugodištu 2019. Zaključio bih ovo izlaganje konstatacijom da su ovo razdoblje obilježila pozitivna ekonomska kretanja što se prelilo na visoku razinu potrošačkog optimizma, a posebno na nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada, znači rast zaposlenosti, pad nezaposlenosti, rast plaća što je doprinijelo rastu osobne potrošnje kao glavnom generatoru rasta BDP-a. Međutim pozitivni učinci ulaska u EU na izvoz postupno slabe, kao što smo i očekivali jer su kao i kod drugih zemalja najjači u prvih nekoliko godina nakon ulaska u EU te se salto tekućeg i kapitalnog računa platne bilance pozitivni saldo polako smanjuje. HNB i nadalje kao već dakle sada nastavlja voditi vrlo ekspanzivnu monetarnu politiku i održava vrlo visoku likvidnost domaćeg financijskog tržišta uz to održavajući uvijek i stabilnost tečaja što doprinosi nastavku povoljnih uvjeta financiranja pa su se i kamatne stope na sve kredite i stanovništvu i poduzećima i države spustile na povijesno najniže razine. Međunarodne pričuve su na povijesno najvišoj razini s druge strane i one su na neki način druga strana medalje vrlo visoke likvidnosti. Strukturni višak likvidnosti u hrvatskom gospodarstvu jednak je u ovom trenutku otprilike strukturnom višku likvidnosti na području eurozone koji stvara Europska središnja banka drugim instrumentima. Na neki način mi provodimo kontitativizing odnosno kupovinu financijske imovine, međutim za razliku od Europske središnje banke koja to čini otkupom otkupom prvenstveno vrijednosnih papira, mi to činimo otkupom deviza i time povećavamo međunarodne pričuve koje je na razini otprilike 20 milijardi eura u ovom trenutku među najvišima na svijetu kao postotak BDP-a. Ukupni plasmani domaćim sektorima isključujući održivu nastavljaju rasti, a kao što sam rekao kamatne stope padaju dok je otpornost bankovnog sustava na visokoj razini u ovom trenutku provodi se i tzv. tzv. AQR provjera kvalitete aktive hrvatskih banaka kao preduvjet za ulazak u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom, Bankovnu uniju, a nakon toga i u eurozonu i sigurni smo da će i ona to potvrditi. Međutim, kao što uvijek naglašavam za ubrzanje potencijalnog rasta BDP-a ubrzanje konvergencije, ono što je dalje potrebno raditi su prvenstveno strukturne reforme na onim područjima koje su označena kao ona ona u kojima strukturne slabosti u gospodarstvu i dalje postoje. To je u budućnosti glavni izvor rasta, potencijalnog rasta BDP-a uz naravno prudentnu i monetarnu i fiskalnu politiku koju moraju održati u tom razdoblju stabilnost gospodarstva. (Nezavisni)** Hvala i vama. Po običaju nekoliko replika. Prvu repliku ima gospodin Bulj. Hvala lijepo. Guverneru kažite mi da li je generator rasta, niste spomenuli BDP-a 6,6% od doznake iz inozemstva naših građana koje je u povećanju non stop, znači da ljudi iseljavaju, šalju novac, to ste vi objavili, znači da li je to generator rasta? Naravno da bih volio da ste nam donijeli, jeste li možda oduzeli dozvolu bankama koja znači PR plaća da bi lobirali kod Ustavnoga suda, dal ste donijeli možda nama obavijestit nas dal ste oduzeli rad tim koji se rugaju sa našim institucijama, Ustavnim sudom, sa Hrvatskom narodnom bankom jer se tako ponašate, dal' ste poduzeli ikakva rješenja oko toga, osim što ste izrazili svoje zgražanje, dal' ste poduzeli kakve mjere kao primjer drugim bankama da se ne mogu ponašat u Republici Hrvatskoj kao prema nekakvoj, ne znam ispostavi, ne znam briselskoj ili ne znam čijom, evo zanima me što ste poduzeli, i koliko je utjecalo na povećanje BDP-a, znači iseljavanje naših ljudi koji kroz doznake šalju novac u Hrvatsku. Hvala lijepo. Hvala lijepo na pitanjima. Što se tiče doznaka naših ljudi koji rade u inozemstvu, one su uvijek bile značajan dio priljeva po kapitalnom računu i tekućem računu platne bilance. U ovom trenutku ona rastu, zbog toga što ima više ljudi koji rade u inozemstvu, međutim to nije značajan generator samog rasta BDP-a, to ima više utjecaj na račun platne bilance. I na tom računu platne bilance, kao što znate imamo suficit, znači zbrojno tekući račun i kapitalni račun platne bilance su u suficitu. Otprilike ako pogledate priljevi po de facto transakcijama koje dolaze iz inozemstva, a prvenstveno su doznake naših radnika u inozemstvu, su pokrivali naše kamatne rashode, U ovom trenutku naši se kamatni rashodi smanjuju zbog toga što padaju kamatne stope na sve ono što refinanciramo, a ovo raste, i to doprinosi prvenstveno tom suficitu, manje samoj stopi rasta BDP-a, donekle zbog naravno isto toga što ulazi u osobnu potrošnju, međutim to nije glavni generator. Glavni generator je prvenstveno rast plaća i visoki rast potrošačkog optimizma, pa ljudi dosta, dosta troše. Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Vujčiću. U vašem izlaganju mogli smo čuti dosta subjektivnih informacija od strane Hrvatske narodne banke, ali javnost zanima jedna ozbiljna stvar koja se nedavno dogodila, javnost zanima kada će biti rezultati istrage nad RBA bankom. Znači vidjeli smo jedan napad na ustavnopravni poredak Republike Hrvatske, i javnost zanima kada će biti rezultati istrage da kažete konkretan dan, također da kažete koje su moguće sankcije. Hvala.

mi smo taj nadzor pokrenuli, mi ne možemo o tom nadzoru naravno govoriti, zbog Zakona, ali mogu reći da je pri kraju taj naš nadzor. Ono što je, ja bih rekao, se već najvažnije dogodilo, je da već tijekom samog nadzora nakon mog razgovora sa upravom Banke, predsjednik uprave banke je podnio ostavku, shvaćajući što se dogodilo i time odgovornost. Nakon što završi nadzor, mi imamo na raspolaganju i prekršajne odredbe, pa o tome će biti

imate podatke u apsolutnom iznosu, zanima me ovaj dio gotovinski nenamjenski kredite krajem godine, dal je on negdje oko 53-54 milijarde kuna, koji je tu apsolutni iznos, možda njihov MPL, jer on je bio negdje 7-8%, znači onda oko 3-4 milijarde kuna MPL-a, i kolika je pokrivenost tih gotovinskih nenamjenskih kredita budući da oni zapravo i samom ovom dijelu, pokazujete u vašem izvješću, da oni zapravo generiraju najveći rast, negdje na razini 12%, pa me čisto zanimaju krajem godine iako nisu to u ovom dijelu, dal je on, do koje razine je on već došao, koliki je taj dio MPL-a, i kolika je pokrivenost tih kredita budući da su značajni, važni i neke zadnje podatke ako imate. Hvala lijepo.

dakle, što se tiče samih MPL-a oni su kao što sam rekao počeli padati nakon naše preporuke, sami loši, znači su 4,6%, što znači da nisu visoki, međutim problem je u tome da kad imate visoki rast, što pretpostavljam vi znate, kad imate relativno visoki rast, onda je prosječna starost tih kredita niska, i onda je, onda su loši krediti niži zbog toga. Kad oni uspore ili kad dođe do pada, ili dođe do recesije, onda oni rastu. Zbog toga mi unaprijed upozoravamo da bi se to u budućnosti moglo dogoditi, iako velim, ti krediti za sada su zdravi. Onih 4,6 je mala delikvencija da tako to kažem tih kredita, a pokrivenost je oko 40% za sada, što za takvu razinu je sasvim, sasvim adekvatno. Sljedeću repliku ima gospodin Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo, gospodine guverneru. Pa ja bi se isto nadovezao na te kredite, u biti vi ste upozorili u siječnju lani na opasnost, recimo tu buduću i sad ste to dobro obrazložili, ali iz ovoga što ste sada rekli kolegi Lalovcu proizlazi da u biti postoji realna opasnost možda da i uskoro nam zemlju zahvati nekakav oblik krize ili recesije, i sada osim te pokrivenosti i postotka kredita, koliko građana, po nekoj vašoj procijeni bi moglo bit na udaru zbog takvih kredita, budući da znamo da su ih banke u biti davale i bez nekih jamstava, dakle vi ste jednostavno mogli dignut kredit u banci, i možete još uvijek i danas, s obzirom da su niske kamate, kapitala ima dovoljno, bez nekakvih garancija malo jačih, i u biti koliko bi to moglo ugrozit naše građane, k'o što smo imali sa švicarskim frankom svojevremeno, nije to isto, ali recimo ugroženost građana može biti takva i koliko je taj scenarij opasan odnosno izgledan, ili neizgledan, ili u tom pravcu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Vujčić, Boris** Pa recimo ako uspoređujemo sa švicarskim frankom, situacija je bitno različita, kao što ste i sami rekli, u smislu da se ovdje radi prvenstveno o kreditima koji su u kuni i sa fiksnom kamatnom stopom. Znači nemamo ni tečajni rizik, niti kamatni rizik. Tamo smo imali prvenstveno tečajni rizik, međutim ukoliko dođe do, recimo recesije, ako dio ljudi izgubi posao, ona će im biti teško servisirati ili nemoguće te kredite. To je s jedne strane rizik za njih, međutim isto tako za banke jer su to nekolaterizirani oni nemaju nikakvu kolateralu, oni nemaju stan, kuću, bilo šta iza toga. Prema tome, ako građani nisu u tom trenutku kad izgube posao u stanju servisirati, taj kredit praktički ga banka mora otpisati. Ono što se tu događalo, što smo mi primijetili da je loše i zbog čega smo reagirali je da smo primijetili da zbog zakona koji su doneseni u saboru oko ovrhe dijela plaće jel, koji se limitira su dio građana je izgubio kreditnu sposobnost …/Upadica: Hvala./… što su radile banke, samo sekundu da objasnim, što su radile banke onda bi dale dio kredita koji ulazi u kreditnu sposobnost kao normalni kredit, a dodatno bi dali ona negotovinski pa ga razvukli na 12 godina recimo i na taj način su arbitrirali između zakona. Da to spriječimo mi smo donijeli onu preporuku da to banke više ne mogu raditi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodin Zekanović, replika. Poštovani guverneru imam jedno jednostavno pitanje, vi ćete znati odgovor. Kako se može izaći iz tečajnog mehanizma ERM Iz tečajnom mehanizma ERM II nije predviđen izlazak jel to nije nešto što, to je u principu nešto što je čekaonica za ulazak u euro zonu, ali vi možete ne zadovoljiti uvjete tečajnog mehanizma. Drugim riječima taj tečajni mehanizam od vas zahtijeva da održavate tečaj u vrlo uskom rasponu oko EUR-a, nefiksiran, znači vrlo slično onome što mi sada imamo, ajmo reći da je to nekakvih plus/minus 2,5 ili 5% recimo plus/minus 2 25%. Tako da vi možete ne zadovoljavati uvjete tečajnog mehanizma i ako ih ne zadovoljavate ne možete ući u euro zonu, ali to nije mehanizam u koji danas ulazite, sutra izlazite. Možemo ne zadovoljavati, ali ne. Bez rasprave ovakve vrste. Gospođa Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani guverneru, spominjali ste kretanje plasmana kunskih i deviznih poduzećima iz izvješća koje smo imali prilike čitati vidljivo da su recimo ne izvoznici zapravo se razduživali u deviznim plasmanima odnosno kreditima i da su uzimali više kunskih kredita. U isto vrijeme su izvoznici uzimali više deviznih što je onda zapravo pogotovo 2016. na ovamo interesantno s obzirom da se stalno govorilo o tome kako je tečaj previsok, kako nije atraktivan itd., pa molim vas malo pojasnite. Ja mislim da je to su trendovi… To je istina, to su trendovi i ja mislim da su dobri. Zašto? Zato jer oni koji imaju prirodna osiguranja od tečajnog rizika hedg to su upravo izvoznici za njih je logičnije da imaju devizne kredite. Ovi koji nemaju taj prirodni hedg za njih je bolje da imaju kunske kredite. I to je nešto što ja mislim da je jako dobar i isto tako građani, uzimaju više kunskih kredita sad su kunski krediti preko 5% svih kredita građanima, što je opet dobro zato jer građani nemaju osiguranja od tečajnog rizika osim oni nemaju prihode u inozemstvu pa ih to čini manje ranjivima na bilo kakve tečajne šokove. Iako ja ne vjerujem da će doći do tečajnih šokova do uvođenja EUR-a. Hvala lijepa. I na kraju gospodin Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine guverneru prvo jedno pitanje da li je moguće da HNB ovo izvješće dostavi nama u roku od 2-2,5 mjeseca da ga mi u roku 3,5-4 mjeseca raspravimo, a ne da raspravljamo podacima koji su još lagano pase. I druga stvar mislim da bi ovdje u ovom visokom domu, a i vi i ministar financija trebali pojasniti malo, iznest u stvari strukturu rasta BDP-a. Pa recimo šta ja znam da je ovaj zadnji prošlu godinu za 2,2 postotna poena ga digla potrošnja, ali ga je za 2 postotna poena spustio povećani uvoz i to onda nas jasno upućuje na nešto drugo, a to je na strukturu hrvatskog gospodarstva koje ne može proizvesti ono što hrvatski građani i hrvatskog gospodarstvo potražuje. Mislim da to naprosto jednim običnim, narodnim jezikom treba ovdje doći u sabornicu onda će mnoge stvari nestati, a ne se nabacivati jer kad kažemo da je potrošnja povećala rast BDP-a al ga isto tako spustio povećani uvoz.

mi možemo poslati u bilo kojem roku koji se dogovorimo samo će s obzirom na kratkoću roka biti podaci takvi koji jesu, znači koliko DZS-u treba da proizvode i nama podatke oni će biti, znači ako se dogovorimo da dođe za 2 mjeseca onda će biti sa onim podacima koji su do tada raspoloživi i o njima možemo raspravljati, ali meni je osobno uvijek s vama draže raspravljati isto tako što recentnije podatke, a ne podatke od prije 6 ili 12 mjeseci. Tako da vrlo rado, samo se moramo dogovoriti koje točno razdoblje. Što se ovog drugog pitanja, dijela tiče to neću uspjeti u 30 sekundi, ali to je dobro pitanje. Struktura gospodarstva je upravo ono što na neki način determinira rast i kvalitetu rasta gospodarstva. To se kod nas u ovom trenutku mijenja i istina je da kako raste osobna potrošnja koja diže s jedne strane rast BDP-a, s druge strane diže i rast uvoza, što smanjuje i to potpuno se slažem. Da to s druge strane nekako balansira cijelu tu priču …/Upadica: Hvala./… ono što u budućnosti će biti glavni faktor rasta će biti investicije i o tome bi trebalo više razgovarati. Imat ćemo još puno prilika govoriti imam dojam. Sada želi li u ime odbora netko uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi je gospodin Miro Bulj koji će govoriti ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, guverneru sa svojim suradnicima, tajniče ministarstva, evo dobro je raspravljati ovdje o temama tj. o nečinjenu HNB-a pa tako da ću ja navesti i neke određene argumente, naravno da triba raspravljati da i vi tribate demantirati nažalost nisam dobio demant o tome da li ste donijeli možda rješenje ovdje ili odluku o banci koja je tražila PR agenciju da bi utjecala na Ustavni sud, da bi se rugala s institucijama RH, a možda utjecala i na saborske zastupnike, na Vladu, na vas, možda imaju PR agenciju, a vjerojatno imaju ako utječu na, ne znam vjerojatno imaju kad vidimo do čega je sve skupa dovedeno, kad vidimo kako se štedno kreditne zadruge ponašanju Raiffeisen prema našim ljudima kojima su kamate, to ne mogu raditi u Austriji sigurno koja je članica EU odakle dolaze, to se evo na otoku Rabu bio sam sa ljudima, samo tu, nego poglavito ponašaju se kao nigdje, a 2/3 većinom smo donili ovaj taj zakon o ništetnosti, kolega Škibola će to možda još podobnije, ali je donesen 2/3 većinom tj. 130 i nešto svih nazočnih zastupnika, čak ni Ustav nije donesen koliko vi držite do glasa i koliko bi se vi morali kao narodna banka tu pokazati kao instrument, element nezakonitosti tih kredita koji nikada neće otplatiti naši građani, nego doslovno nažalost njihova se djeca ubijaju, njihova se djeca, ja, znači jednostavno sustav ne funkcionira. Ako je to HNB onda nije samo dovoljno uvaženi guverneru baviti se sa masterchef-om, oće li sljubljivati vino bilo sa obrnutom ribom bilom il će s crvenom,

Pa vi znate da je 10 milijardi iz vaših, ne znam iz čijih usta je rečeno, 10 milijardi kuna u jednom trenutku, 10 milijardi kuna Agrokor koristio mjenica bez pokrića, znači plaćao, to je udar na državu na monetarni sustav. Dobro da se država nije raspala ko je vodi i to narodna banka. Čija je to banka? Privatna, reka bi jednu tešku rič koja se kaže za ovu u mome doli kraju sinjskome za ovu stvar. Znači ja govorim čisto laički, vi ste stručnjak, ja govorim laički. Pa ja sam doslovno morao dignuti kaznenu prijavu protiv toga nečinjena Vijeća za stabilnost financijsku, prije tri godine, dvije ne znam kad je bio ono Agrokor. Znači ugrožena financijska stabilnost, to je nečinjenje. Čini mi se 2012., 2013., ne znam jel ste tad bili guverner, ali bili ste u tom kalupu, bili ste uglavnom u tome kružoku. Znači ovde je pitanje kad donosimo ova izvješća mi očekujemo kao saborski zastupnici što ste poduzeli. Ja smatram kao saborski zastupnik ono što je napravila banka koja je rekla da je PR zadužila tj. raspisala natječaj za PR agencijom koja će utjecati na Ustavni sud. Ja mislim da to nisu dobre poruke, ja to kao zastupnik vama govorim kao guverneru HNB-a. Naravno da je ogroman problem vidimo pojavljuje se i u javnosti oko ništetnosti kamata tj. kredita koji su davani u EUR-u. Znači ja ne znam kad se počeo taj krediti u biti Franak tzv. Švicarci, kad su počeli i kad je osnovana ta direkcija, agencija koja će zaštiti potrošače i dal ona šta radi inače ta? ta? Jel postoji kad je dovedeno u ovu situaciju kad vidimo da čak naši sada sudovi ovaj nakon prosvjeda građana, nakon aktivnosti građana znači vi bi tribali biti oni koji će zaustaviti pljačku hrvatskog naroda od strane banaka, hrvatskih građana …/nerazumljivo/… jer to je ogroman potencijal i resur. Ako netko izmuze građanima iz džepa nezakonito 20 milijardi kuna u kratkom roku na kreditima nekakvim, nezakonito, to je udar na Hrvatsku, to je agresija na Hrvatsku, na hrvatskog građana. Pa nije to, to je ozbiljna stvar, a vi kao guverner, kao legitimni znači predstavnik HNB-a morate ovaj to zaštiti. Evo mjenice sam spomenio, spomenuli ste znači financiju stabilnost ovaj stabilnost tj. kad se govorimo o stabilnosti međutim, često se pojavljuje u zadnje vrijeme pošto se ovo radi o izvješću kao da će EUR-o pomoći, vi ste, vi …/nerazumljivo/… EUR-o međutim brojne države u našem okružuju koje su puno pa i razvijenije od nas koje su također u euro zoni Češka, Poljska, Danska, ne znam da ne nabrajam koje su ispred nas po brojnim pitanjima nažalost tribali smo da je sve korektno mi biti ispred njih po svemu što imamo. Međutim, oni ne letu, ne srljaju baš toliko u u EUR-o. Koji su to razlozi zašto mi tako srljamo, mi moramo EUR-o? Pa zašto se ne bi otvorila rasprava, ljudima eminentnim koji su za, koji su protiv, pa da vidimo argumente u kojemu roku, zbog čega, nije to obaveza mi moramo. Zašto moramo? Ako nešto nije dobro za hrvatski narod poštivajući to što smo ušli u EU onako kako smo ušli ono što smo izdali generala, nismo smili isključivi gospodarski pojas, morali smo sve potpisat samo da bi se dodvorili i pokornički ušli i sad kada smo, dat sad poljoprivredno zemljište, mislim to je sve jedan sklop van ovoga ali došli smo tu di smo došli. Zbog čega mi ne bi raspravljali o tome? Zbog čega ne bi javnost znala argumente stručnih, kompetentnih ljudi šta to znači za hrvatsko gospodarstvo dugoročno, šta znači za našu poljoprivredu, šta to predstavlja našim ljudima. Međutim vi dajete samo svoj stav i tu vas prati premijer i plivate zajedno, ok plivajte. A koji će biti rezultati i učinci? Ja čisto sumnjam sve šta ste falili da je ispalo dobro. Ja imam pravo sumnjivi, bi je i sumnjivi Toma u sve sumnja dok nije stavio svoju ruku na čovika nije virovao da je on na rani. Prema tome, sumnje su dobre, propitivanja su dobra, a od vas očekujem da vi kao guverner štitite nacionalne interese. Pa po prvi put se skupilo 7, 8 il 10 zastupnika nedavno, evo tu je i kolega Lovrinović, skupilo ih se i kolega Škibolo su ovdje oko problema što se događa sa Hrvatskom mislim narodnom bankom. mi kao narodni zastupnici moramo dolaziti ispred DORH-a. Pa nemojte dozvoliti, ja sam tada rekao da je Hrvatska nenarodna i ne banka, evo dugo godina, ne znam ima li to u ovome izvješću, al dugo godina nismo uopće znali da banke godišnje na provizije i naknade uzimlju ne znam kolko ima 500-tinjak, 4 milijarde kuna godišnje, ne na kamate od naših građana, fizičkih i pravnih osoba, uglavnom to su naši građani, 4 milijarde kuna opelješe iz džepa hrvatskih građana. Tek prošle godine se objavio nekakav popis il pretprošle ne mogu se sitit nakon pritisaka ovdje ovaj nakon pritisaka objavio se taj popis, znači 4 milijarde, pa jel to sramota guverneru ej, 4 milijarde kuna banke uzmu na provizije, naknade, na 500-ti, kolko ima pitaj dragoga Boga i to nitko nije znao, to je se krilo, tajilo se. Isto tako je se tajilo ovaj kad kažete naš BDP raste, da raste šta ste iselili 2/3 RH lošom šta monetarnom politikom, šta sluganski odnos prema bankama, iselili ljude vanka, šalju pare svojim obiteljima, to je šta se prikaže kroz sustav, a kolko ljudi dadu svojim obiteljima na ruku novca šta zarade, znači BDP vam drži, da nije toga novca raspalo bi se sve, od ljudi koje ste iselili, znači 2/3 RH vi ste i svojom politikom iselili i RH i sad se falite vi premijer sa BDP porastom, naravno ljudi šalju pare koje ste iselili, otiđite vidite doli škole zatvorene, nema nikoga, lako je pod ovim svjetlom Zagreba i zvonjenjem Brisela gori i zastupanje nekakvih naprednih interesa jel ako kažete da niste za EUR-o na način dok se ne raspravi, dok se ne vidi, da bi tribalo o tome raspravljati stručno kompetentno, izvagati, uzeti vrime, ne, ne, mi smo za EUR-o koje je protiv kune, vi ste ništa, ovo, ono, znači jednostavno tribamo gledati primjere drugih država, ja ne znam jeste vi razgovarali sa češkim guvernerom, jeste razgovarali sa poljskim, sa tim koji su jači od nas, zbog čega oni ne žele i oni su u Eurozoni, šta, je razlog, imaju vjerojatno ljudi nekakav razlog, njiovo gospodarstvo puno više reste, puno više proizvodi. Prema tome, ovdje je, brojna se ovdje pitanja postavljaju, ja postavljam ovo kao zastupnik, kao nekoga koga je narod poslao da ga pita jel znan da je 2/3 RH prazno, znan da iz moga sela ljudi odoše vanka, ostavljaju matere plačuć i to ne oni, nego odoše i dica njiova guverneru, odoše im svi, samo se čuje plač dice na, na autobusnim kolodvorima, samo to čujete, plač roditelja, ne dice, nema u rodilištima plača, sve manje i manje, nego obrnuto roditelji plaču na autobusnim kolodvorima kad šalju svoju dicu i unuke vani i sav taj novac što dolazi ovdi odjedanput BDP reste, ja sam ovdje govorio danima guverneru, danima premijeru zbog čega raste, da li je istina da raste broj doznaka, novac na osnovu doznaka iz inozemstva, on mi je tvrdio da su to moje tlapnje, su to moje tlapnje, nit sam stručnjak, samo sam zastupnik, moje je da pitan, a vidim da je prazno sve, ja kad odam svojom Dalmatinskom Zagorom, Likom, Gorskim kotarom, kad odem u Zagorje, u Slavoniju, prazno, prazno, mračno, tmina, nema veselja, nema stoke, nema poljoprivrede, nema dice, nema, a sad govoriti o porastu, o kojeme porastu. Ja, mislim, samo kad pogledam ljude evo kad razgovaram sa ljudima koji su kažnjeni od Štedno-kreditnih zadruga Raiffeisen, donijeli smo taj zakon dvotrećinskom većinom kolege i kolege, kolegice i kolege, pa te su u Mađarskoj zabranili, u Mađarskoj će oni doć, u Mađarsku, Austrija ih proganja, pa to je nemoguće vratit te kamate, uzeli su ljudima nekretnine, kamate, ja ne kažem da ne triba bit obavezan, vraćat svoje obaveze, naravno, al to je kamatarenje,

vi morate biti uz ove ljude koji su vas imenovali, ovaj vi ste proizašli iz parlamenta, niste vi Bogovi, evo odeš ja u Brisel, moram uvest EUR-o, ode on i Plenković, a inače evo mi smo godinama, mi koji smo bili u onome sazivu, prvome sazivu, znači prije ovoga sazivu, ovdje smo tražili taj krug ljudi isključivo da uđe i revizija u HNB, pa je bio otpor, ne revizija politike monetarne financijske, nego revizija pos poslovanja, to je bilo ajme, pa niko ne smi bit faraon u ovoj državi, ovo je demokratska država za koju su brojni dali svoje živote, na nastala u domovinskome ratu i na tome tribamo graditi našu budućnost, al vi kao važna institucija isključivo govoriti mi smo za EUR-o, ovi im se rugaju, vi ste u javnosti dobro istupili, iznenađujuće čak kad je bio ovaj piar ova agencija, kad je bio hrvatska, ova banka zatražila da ne reklamiran, zatražila je bila u piar agenciji javnoj koja će lobirati kod Ustavnoga suda, al šta ste poduzeli, jeste vi donili nama ovdje saborskim zastupnicima nećete više tako radit gospodo zastupnici, ja kao od vas sam imenovan, takva banka u RH nema šta radit, to je poruka, to je poruka, to je i vaša ovlast, a ne, ne, vi poduzmite ako ne, ako nije to, ne možete, poduzmite, šaljite im poruke snažne, pa ne možemo isisali su nam energetiku, isisali su nam bankarski sustav, prodali smo zlato, grama nemamo zlata ej, ni grama, grama zlata nemamo, za 20.g. procjenitelji i stručnjaci kažu da će 460% skočit, prodali smo 15 tona zlata gospodo, jel iko pita hrvatski narod i HS jel to glasalo o tome, jel to iko raspravio, pa da vidimo možda, niko, znači apsolutno ovaj visoki dom, dom ljudi koje je narod poslao ovdje, apsolutno je podložen, znači mora se podanički odnosit prema vama jel vama se to ne smi pitat, mi smo odma neprijatelji, a u biti sve ste osim narodne banke, sve. bih vas zamolio da mi objasnite ovih par pitanja, ključno je pitanje što je sa tim kojima se plaćaju, pozivaju javno PR agencije, koje će lobirati kod glavnih institucija u Republici Hrvatskoj, što ste vi poduzeli, što ste poduzeli, što je sa ništetnosti za zaštitu potrošača, što su poduzele, kad je osnovana, kad ste vi doznali, i ta pitanja odgovorite, EUR-o, vrlo bitno pitanje koje vi forsirate, a druge države koje su puno razvijenije ne, pa evo ja bi želio čuti odgovore. Hvala lijepo. sada je na redu gospođa Grozdana Perić koja će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Pred nama je dakle polugodišnje izvješće odnosno drugo polugodište 2018.-te i prvo polugodište 2019.-te godine, to što su ta izvješća sada, a ne prije odnosno kad su došla, je ipak po rasporedu kako se postavlja raspored samih tema na plenarne sjednice, ali dakako uvijek, i to smo i na Odboru govorili, da nam je u interesu da bude stanje što aktualnije i da onda se može o tome raspravljati puno kvalitetnije. Kada pogledamo 2018.-tu godinu, onda ukratko možemo reći o glavnim makroekonomskim kretanjima koja su se događala u toj godini, a to je da je godišnja stopa rasta u 2018.-oj bila 2,6% 2,6% BDP-a u odnosu na 2019.-tu kada je ona bila, Inflacija je prosječno u 2018.-oj bila oko 1,5%, a u usporedbi sa 2017.-om to je bila svega 1,1%. ovoj tekućoj, 2018.-oj je šestu godinu zaredom je ostvaren višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance, i on je iznosio 4% BDP-a, te se on u odnosu na prethodnu godinu, znači 2017.-tu, smanjio za 0,7 postotnih bodova. Isto tako važno je reći da su se kamatne stope, prosječna je bila nekih 3,6%, prosječna kamatna stopa na nove i to na kunske stambene kredite, dok je godinu prije su one bile skoro 4 odnosno 3,9%. Isto tako država je ostvarila višak odnosno 0,2% BDP-a u 2018.-oj u odnosu na 2017.-u kad je on bio negdje oko 0,9% BDP-a. Što se još događalo tijekom 2018.-te odnosno druge polovice 2018.-te godine? Važno je reći da se u tom razdoblju, su se intenzivirala investicijska ukupna aktivnost, i taj pozitivan doprinos gospodarskom rastu dala je također i državna potrošnja, ali isto tako i domaća potražnja. Ona je rasla, snažna domaća potražnja rezultirala je i visokim rastom uvoza, zbog čega je doprinos neto izvoza povećanju realnom BDP-a ostao negativan, dakle više smo uvozili nego izvozili, što je zapravo problem problem upravo one strukture našeg gospodarstva. Na tržištu rada nastavila su se povoljna kretanja, i zabilježen je nastavak rasta zaposlenosti, i u isto vrijeme pada nezaposlenosti, pa u drugom polugodištu 2018.-te je stopa nezaposlenosti bila svega 8,4%, što je zapravo u posljednjih desetak ili petnaest godina najniža stopa. Plaće su u ovom razdoblju rasle, pa je prosječna bruto plaća u drugom polugodištu 2018.-te bila veća za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu. Neto plaća je isto tako, realna neto plaća je rasla, i to je, ona je iznosila nekih 3,9% povećanja u odnosu na prethodnu godinu, jer je došlo i do porasta nekih indeksa potrošačkih cijena. Kada pogledamo inflaciju, ona se ubrzala pa je u lipnju 2018.-te ona bila negdje 0,7%, a u prosincu oko 1%, tome je najviše, rezultat je to povećanja proizvođačkih cijena prvenstveno duhanskih proizvoda i rasta trošarina koje su se dogodile u prosincu. Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance došlo je do povećanja viška u odnosu na prethodnu, Za razliku, produbljenjem manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, i nepovoljna kretanja na računu primarnog dohotka imali su suprotan učinak. HNB u drugoj polovini 2018. nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku što je spominjao i guverner i na taj način podržao visoku likvidnost monetarnog sustava i istodobno je održao nominalni tečaj kune prema euru stabilnim. Najviše su u tome pridonijeli otkupi deviza od poslovnih banaka i time se ublažio aprecijacijski pritisak na domaću valutu i time su povećane bruto međunarodne pričuve. U uvjetima te visoke likvidnosti nastavio se trend poboljšavanja domaćih uvjeta financiranja, a zajedno s ublažavanjem standarda kreditiranja i rastom kreditne potražnje plasmani u domaćim sektorima nastavili su se povećavati. U 2018. zabilježen je rast imovine i profitabilnosti banaka pa su banke povećale svoju imovinu za 4,4% i tu je zamjetan utjecaj imao je rast kredita ponajviše zbog pojačane kreditne aktivnosti prema stanovništvu. Unatoč mnogim rizicima koji su bili prisutni i manjih troškova koji su povezani sa grupom Agrokor, rast profitabilnosti ostvaren je izuzetno dobro pa je onda na taj način i imovina prinos na imovinu i prinos na kapital je bio vrlo visok, on je iznosio 1,4 odnosno 8,6%. Opća država odnosno nakon manjka od 0,7 milijardi kuna prema metodologiji ESA 2010 u prvom polugodištu u drugom polugodištu 2018. višak opće države iznosio je 1,4 milijarde kuna i tako je ostvarenje znatno u dijelu pogoršanja u odnosu na višak koji je bio od 5,2 milijarde kuna iz istog razdoblja prethodne godine. Međutim tu moramo spomenuti i one intervencije koje su se događale u brodogradnji pa onda nije ni čudo da je utjecaj bio toliki. omjer BDP-a odnosno javnog duga u odnosu na BDP značajno je smanjen i on je iznosio 74,6% što je za 1,7%-tnih bodova manje u odnosu na lipanj iste godine. U drugoj polovini 2018. se isto tako nastavila povoljna fiskalna kretanja, tako da u ovom razdoblju možemo reći da je i u ostvarenju opće države od srpnja do prosinca 2018. ostvaren tako višak rekla sam od 1,4 milijarde kuna. Kada uspoređujemo što se dogodilo u razdoblju nakon toga odnosno u prvom polugodištu 2019. godine onda vidimo da je dinamika gospodarske aktivnosti u prvoj polovini 2019. bila nešto veća i ona je iznosila 3,1% što je zapravo rezultat potrošnje kućanstva, znači osobne potrošnje i bruto investicija u fiksni kapital. Kada pogledamo i kada uspoređujemo globalno gospodarstvo onda je vidljivo iz kretanja koja su se događala u Kini, Indiji, Njemačkoj, Italiji možemo reći da su se se događale bitne i velike promjene i kretanja u odnosu na nas gdje su stope čak Njemačke i Italije znatno niže u odnosu na Hrvatsku. Povećanje osobne potrošnje bilo je podržano nastavkom povoljnih kretanja na tržištu rada, a i porastom kreditiranja kućanstava što smo evo iz izlaganja vidjeli što je pridonijelo pridonijelo tome da se povećavaju i krediti kućanstvima i ovo je razdoblje prvog polugodišta 2019. kad je vrlo visoka razina potrošačkog optimizma. Isto tako su se dogodila kapitalna ulaganja gdje je država i jača investicijska aktivnost opće države je itekako potencirala kao npr. što je to Pelješki most. rast domaće potražnje rezultirao je rastom uvoza koji je bio veći od rasta izvoza zbog čega se produbio negativan doprinos neto inozemne potražnje. U prvom polugodištu 2019. isto tako su povoljna kretanja na tržištu rada pa je zaposlenost nastavila rasti i ona je bila povećana za 2,3%. Vidjeli smo kakvi su bili zahtjevi u odnosu na tržište radne snage u turizmu i tu je vidljivo da je potreba za radnom snagom bila itekako velika. Ono što treba još dodatno spomenuti da je došlo do inflacije potrošačkih cijena odnosno da su ona usporila i da su u lipnju 2019. iznosila 0,6% Vrlo važan faktor na razini inflacije imale su i cijene energije gdje je kada pogledamo u odnosu na 2018. je barel nafte nafte povećan bio za nekih 11% odnosno na 63 američka dolara što je bilo nekih 7 dolara veće u odnosu na 2018. godinu. Kada pogledamo na kraju prvog polugodišta 2019. ukupne međunarodne pričuve HNB-a bile su za 14% više u odnosu na kraj 2018. 2018. i one su tada dosegle visinu od skoro 20 milijardi eura odnosno 19,88 pri tom u prvoj polovini 2019. moramo isto tako reći da je došlo do rasta imovine profitabilnosti banaka i da postoji itekako visoka kapitaliziranost i likvidnost sustava i nastavak poboljšanja kvalitete izloženosti kreditnom riziku. Unatoč tomu na povećanje imovine najviše je utjecao od 0,8% rast ulaganja u vrijednosne papire, a potom i kreditna aktivnosti usmjerena prema stanovništvu. Evo na ovaj način možemo reći da je svim mjerama koje je HNB provodila u ovom razdoblju održana stabilnost sustava

ukazao na vrijeme i ujedno ga pozivam da govori ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Tako je poštovani potpredsjedniče taj sam. Ne laje pas radi sela nego radi sebe,

pa ćemo krenuti redom. Poštovani guverneru, pitanje sam postavio maloprije, dali ste mi odgovor, ali evo ja ću ponoviti gradivo da čuju građani. Može li se izaći iz tečajnog mehanizma ERM2? vi ste mi rekli ne odnosno da to nije izlaziš ili ulaziš nego jednostavno kada si ušao stojiš i zadovoljiš te uvjete ili ne zadovoljiš, onda ja od srca želim da Hrvatska ne zadovolji te uvjete. Ali mi je ovo interesantno to što ste mi vi rekli da se iz tog mehanizma ne može izaći odnosno da je Vlada Andreja Plenkovića bez da se konzultirala s ovim Domom, makar formalno uvela euro u Hrvatsku, bez da je imala jednu široku javnu raspravu, široku javnu raspravu u hrvatskom društvu sa stručnjacima, sa ekonomistima, sa ljudima koji se razumiju u financije mi smo uveli euro bez znanja ikoga, bez da se iti jedna riječ u ovom Domu rekla o tome. I vi meni mrtvo ladno kažete ovdje, niste vi lagali, to nije možeš ući-izaći jer ušao si stojiš. I naravno da će nas EU pustiti jer to odgovara njoj, nije bitno što odgovara nama, bitno je što odgovara Bruxellesu jer kada bi se govorilo o našim interesima situacija bi odnosno naše članstvo u EU bi bilo vjerojatno malo drugačije. I to je ono što javnost mora znati, da je Hrvatska već uvela euro, već je uvela euro i iz ovog se tečajnog mehanizma koji je jedna uvertira za uvođenje eura ne može izaći i to je katastrofalna činjenica i o njoj se mora govoriti. Nadalje, ovdje su već kolege postavile pitanje za famoznu RBA banku odnosno zadrugu, evo da čujem vašu reakciju, ali onako na pravi način, ne onako kamuflirano. Ja znam da se vi s tim ljudima poznajete vjerojatno svim tim, znači to je taj milje, ali evo budite frajer pa kažite, vaš stav o tome da jedna bankarska institucija, jedna od najmoćnijih u državi plaća PR firmu, tvrtku, agenciju da se utječe na Ustavni su. su. Vi ste zapravo dužni, gledajte niste vi došli ovdje sjesti tu i reći svoje pa će malo kolegica Perić reći nešto, pa će malo kasnije kolega Lovrinović, Škibola, vi ste nama dužni dati odgovore jer ako je ovo vi ste došli, mi smo rekli, vi ste nešto ja želim od vas čuti jasno i glasno stav vezano uz RBA-a i agenciju koja je bila angažirana da se utječe na Ustavni sud. Evo molim vas. Znači ovo su dva pitanja, prvo ponovite mi za ERM tečajni mehanizam još jedanputa, drugo je ovo. Treće, ako uvedemo euro, evo treće pitanje, stvarno želim čekat ću odgovore, vi onda idete u Europsku narodnu banku jel tako, pretpostavljam i zanima me konkretno, sad imate plaću 40-ak tisuća kuna, super, meni je drago da imate dobar standard, kolika je plaća članova Europske narodne banke? Ja želim da građani Hrvatske znaju koliko će naš predstavnik u Europskoj narodnoj banci imati plaću, pretpostavljam da ćete to biti vi. I malo mi je to sukob interesa, nemojte se ljutiti, nekome će to biti legitimno da se neko zalaže za uvođenje eura jer će imati 3,4,5,6 puta veću plaću, ja sada nisam siguran jel to 20.000 eura npr. 150.000 kuna, 200, 250 ili samo 130.000 kuna, to ne znam, ali evo tražim te odgovore ovdje. Nadalje, niste spomenuli, ma jeste spomenuli ste onako usput, ali ja to moram ovdje još jedanputa reći, evo ministar Marić je tu bio fer i uvijek ga ja moram pohvaliti bez obzira što je situacija u banani on ipak zna onako iskreno odgovoriti na neke stvari. Dakle, obveznice, obveznice, dakle mi smo 5, evo nisam se stigo do kraja pripremit, al evo ga 5,5 milijardi kuna, pa 5 milijardi kuna na domaćem tržištu, pa onda još na inozemnom tržištu, ono što ja želim da se ovdje kaže, okej mnoge države dižu obveznice, da će se ovaj novac vraćati za 10.g. i više i da smo mi već sada 90.-tak milijardi kuna +- možda i 100, možda i 105, možda i 85, nije bitno, dužni milijardi kuna dužni, vi ćete reći okej dižu svi kredite odnosno svi izdaju obveznice, ovo je čak povoljnije jel su sad povoljniji uvjeti izdavanja obveznica nego što su bili, ali to se mora reći ovdje da ljudi ne misle da je ovaj novac poklonjen, ovaj novac koji smo mi zapravo posudili od nekoga, bilo to fizička osoba, bila to tvrtka, nije bitno, nego je kupio obveznice, neka država, ko god je, moga bi kupiti bilo tko, mirovinski fond, ali je taj novac posuđen i neko će ga vratiti i vratit će ga sa kamatom i vratit će ga za 10.g., ko će sjediti u ovom saboru odnosno na vašem mjestu, ja mu ne bi bio u koži. I možda samo evo za kraj jedna mala ovako sitnica koja je, nije vezana, nije vezana toliko, evo samo da pronađem ovdje među …/Govornik se ne razumije/…evo bravo, našao sam, dakle s obzirom da je slijedeća točka dnevnog reda prijedlog SDP-ovog zakona, oni su ga nazvali o pobačaju, a ja govorim o zaštiti života, mene zanima evo biste li vi smjeli izdati ovakav jedan jubilarni novčić od 25 kuna koji je izdan 2000.g., 2000.g. je izdan novčić, s jedne strane piše 25, a s druge strane jedan mali embrij, jedan mali embrij, kao jedan, znači, jedna pro life kampanja, pa me zanima biste li smjeli, ne zbog toga što ste vi guverner, pa ne smijete, bi li vam vaš, vaš šef, onaj ko vas je tu stavio, kome odgovarate zapravo, Andrej Plenković, predsjednik hrvatske Vlade, to dozvolio? Hvala lijepo. Sada je na redu g. Ivan Lovrinović koji će govoriti u ime zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Hvala g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, predstavnici HNB-a, poštovani građani prije svega vama se obraćam, raspravljamo o polugodišnjim informacijama HNB-a za drugu polovicu, znači 2018.g. i prvu polovicu 2019.g. Ja ovdje neću ulaziti u mnoge detalje jer smo se naslušali potpuno nepotrebnih priča jer ova polugodišnja informacija se redovito objavljuje na stranicama HNB-a. Želim odma ovdje na početku napomenuti poštovani građani, podsjetiti vas da zbog svega ovog što se događalo proteklih godina u RH zbog zbog slučaja Franak gdje je bilo oko pola milijuna što roditelja, što djece, znači obuhvaćeno tim problemima, zbog toga što je 8 banaka odobravalo tzv. otrovne financijske kredite, znači kunske kredite koji su vezani uz franak, zbog toga što se lihvarilo po RH, što su emitirane mjenice bez pokrića da sam zajedno s kolegom Škibolom podnio kaznenu prijavu prije jedno dva tjedna protiv HNB-a za razdoblje 2000.g., pa ovamo i prema tome i još u ime Stranke Promijenimo Hrvatsku podnio sam kaznenu prijavu jedini protiv Raiffeisenbanke iz Zagreba jer je dakle potpuno javno, sve druge institucije su to mogle vidjeti i građani su to vidjeli, znači građani i jedan portal je reagirao, oni su javno tražili piar agenciju koja će utjecati na rad sudova u RH, znači vidimo koliko se ovaj financijski bankarski sustav osilio i dakle zbog toga sam podnio kaznenu prijavu. E sad vidite, u svakoj zemlji središnja banka igra važnu ulogu, igrom okolnosti ja se evo ovim područjem kao ekonomski stručnjak bavim 30.g., što monetarnom politikom, što međunarodnim financijama, žao mi je da nikad nijedan guverner u povijesti nove RH nije dakle dakle bio specijalist za monetarna pitanja već su to obično bili za javne financije, za tržište radne snage, na tome doktorirao itd., ali očito je vlastima to odgovaralo da imaju takve ljude. E sad pogledajte nešto, ajmo mi, moj je cilj ovdje kao i političara i ekonomskog stručnjaka da raskrinkam ovaj pojam financijske stabilnosti, znate financijska stabilnost moguće je ostvariti, a da se raspada prealna ekonomija i da imate društvo i građane koji propadaju, bankrotiraju, razbolijevaju se, to je moguće, to je jako, jako, itekako moguće. Vidite kako je koncipiran taj financijski sustav u RH, najvažniji dio financijskog sustava su banke, bankarski sustav, broj banaka je drastično pao, osamostaljenjem RH bilo ih je negdje skoro 60, sad ih ima 21. U tom bankarskom sustavu, to je talijansko-austrijski u stvari bankarski sustav jer 4-5 banaka kontroliraju 81% imovine bankarskog sustava, nema tu S od suverenosti i mi smo postali naprosto kolonija. je li financijska stabilnost kad imate preko 300 000 blokiranih ljudi od kojih su mnogi ovršeni, otprilike do sada je provedeno oko 8 milijuna raznih ovrha po podacima pravne struke. S druge strane, propada industrija zbog nerealnog tečaja hrvatske kune već, koja se vodi već od '93.-'4.g. do danas, zbog izuzetno visokih kamata koje su i sada ne 20-30% više u odnosu na druge nego 20-30 puta, ponavljam 20-30 puta više nego što su u Austriji i Njemačkoj i dakle drugim članicama EU, pa čak i onima koje nisu u Eurozoni. E vidite što je ta financijska stabilnost, dakle što kaže HNB i njeni predstavnici ovdje? Kaže, mi već 25 godina 6 čuvamo nominalnu stabilnost deviznog tečaja to u prijevodu znači dok bude da ne kažem svijeta i vijeka dok budu živi čuvat će i budu tamo i 1 EUR-o će biti 7 recimo zarez 4 kune. Moram priznat da ove, već 4-tu godinu u politici da ništa građanima nije teže objasniti od uloge središnje banke i pokazati ljudima da je to uz pravosuđe drugi najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države. To je uistinu shvatio sam vrlo teško objasniti. E pa zato smo pokrenuli …/nerazumljivo/… se kaznenim prijavama sad ćemo vidjeti koliko će to stajati u DORH-u, koliko DORH ima, koliko je neovisan, koliko ima snage da pokrene. Ali doći će taj dan kad ćemo mi ući u HNB, ne mi, nego institucije koje trebaju, neovisni revizori, državna revizija i ostali eksperti jer mi ljudi moji pravo stanje stvari tamo ne znamo. A ja ću vam pokazati kroz ovu moje izlaganje. Želim naglasiti slijedeće, HNB u 2017., 2018. kumulativno ostvarila dug, gubitak u stvari gubitak od 3,5 milijarde kuna to danas o tome vidite ni riječi nema. Znate dobro je kad nešto branite institucije, ja to razumijem, pa morate barem nešto malo priznati da je minus, pa kažete eto popravit ćemo se, ništa od toga. Znači taj nitko u tako kratkom roku, ja ne znam ni Agrokor nije napravio u 2 godine gubitak od 3,5 milijarde kao što je to HNB napravila. I ne samo to, HNB je u zadnjih nekoliko godina najbrže zadužuje RH u inozemstvu i ona u vanjskom dugu Hrvatske sudjeluje nećete vjerovati sa preko 3 milijarde EUR-a. Sad će netko reći, pa jeste vi normalni, što će vam 3 milijarde EUR-a kad ionako devizne rezerve stoje kod vas, što ćete se zaduživat još za 3 milijarde EUR-a. O tome ću poslije reći. Oni su se zaduživali za 3 milijarde EUR-a kroz …/nerazumljivo/… poslove, to je nemoguće objasnit u kratkom roku, a znate koliko su zaradili i to je upitno to njihovo računovodstvo, knjigovodstvo, to ćemo provjerit kad-tad, zaradili su navodno za prošlu godinu nekih 30-tak milijuna kuna od 25 milijardi kuna znači koliko su se zadužili. Ali sve skupa o tom potom. Znači, devizni tečaj je koji je nerealan 26 godina uz privatizaciju za nas iz Stranke Promijenimo Hrvatsku to je drugi magnum crimen suvremene Hrvatske, Hrvatske države. To su dva najveća zločina napravljena u Hrvatskoj u području gospodarstva. Netko će reći pa ti nemoj pretjerivati čovječe, jel ti znač što govoriš. sad ću vam pokušati objasniti zašto je tečaj najveći drugi najveći krimen ovih vlada koje su dosada vodile Hrvatsku. Kada se mijenja struktura troškova u Hrvatskoj i bilo kojoj drugoj zemlji onda vama iako troškovi i stopa inflacije u Hrvatskoj brže rastu kroz 10, 20 godina nego u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj itd., to se upoređuje i mjeri onda znači ona zemlja koja je ne efikasnija, koja ima više troškova, višu inflaciju ona mora oslabiti svoj devizni tečaj. I to je tako po svim teorijama, po svim teorijama. Ali vidite, vidite sad potkrepljujem ono da možete proglasiti financijsku stabilnost da vam je tečaj nominalni stabilan, ali ste uništili, desetkovali ste izvozni sektor Hrvatske koji je bio. Dobar dio brodogradnje je propao zbog toga ljudi moja, drvna, svega ostalo što je, jer naravno da će oni vama dokazivati znate važno je imati stabilan nominalan devizni tečaj. I uz tu laž propada Hrvatska sigurno, dušmanska puška nije istjerala iz Hrvatske 300 do 400.000 ljudi, a ovakva ekonomska i monetarna politika je, HDZ-a i SDP-a. I prema tome, u tu instituciju koja se zove HNB nikada nitko nije ušao. Ona je izvan svakog demokratskog nadzora. Izvan demokratskog nadzora. I što se sad dogodilo, zašto je, ovi su ljudi osuđeni na suradnju jedni s drugima, koji su prije obnašali vlast, sada i koji sada obnašaju u HNB-u, jer to je ista ekipa koja je oko svega, jedni drugima bili kumovi i zato se oni drže jedni s drugima. Pa čak mi žao SDP koji govori da je oporba oni dakle u suštini ili ne dođu na raspravu ili su protiv prijedloga novog o HNB-u ili jedni drugima drže svijeću. Znači, prava oporba je, nije, nije ova koja se promovira nego mi koji smo o tome, mi smo temu HNB-a, kune, EUR-a, blokiranih mi smo donijeli u Hrvatski sabor. Vi to morate naravno braniti jer nema vam druge. Predsjednik Vlade on želi na projektu EUR-o osobno i sa svojim pajdašima profitirati u sustavu Bruxellesa znači administracije da nešto napravi. Znači, 25 godina tečaj kune prema EUR-u je fiksan, on je zabetoniran. Pa gledajte ako je to, ako se stalno propovijedalo da nam je ta stabilnost važna, pa mi smo imali stvarno 25 godina EUR-o bez EUR-a, to je fiksni devizni tečaj, ako je to bilo važno pa zašto nismo, zašto nam je razvaljena platna bilanca gospodo. Znači, pričajte sa stručnjacima, a ne sa svojim propagandnim timom koji vozate po Hrvatskoj da objašnjavate kako treba, uvijek ista ekipa, kako treba uvesti EUR-o. Ostat će ovi zapisi da hrvatski narod vidi tko je što radio i govorio, a ja sam uvjeren da ćemo to brzo i na parlamentarnim izborima raščistiti. Dakle, 25 godina se vodi ista politika deviznog tečaja, e sad što je posljedica toga, kaže financijska stabilnost je po definiciji, vi ćete to reći, da bez obzira kakav šok dođe iz zemlje, izvana da banke ne propadnu jer su kapitalizirani itd., ali ali mi 20, 25 godina imamo kontinuirani deficit platne bilance u vanjskoj trgovini sa svijetom na međunarodnoj razmjeni, u zadnji 10.g. deficit kumulativni u robnoj razmjeni je 70 milijardi EUR-a, 70, to je 520 milijardi kuna mi više smo uvezli u proteklih 10.g. nego što smo izveli, takvim tečajem ste to razvalili, mi imamo dakle pokrivenost, pročitajte '93.g., dakle kad je bio rat, RH je imala pokrivenost uvoza izvozom 90%, sada je on pao nije ni 50% razumijete, Srbija ima 70%, Sloveniji pao sa 100% na 95%, pa su zabrinuti, pa nemojte prodavat, pa kome vi prodajete dakle maglu. Ajmo dalje o podacima dakle jer mi iz Stranke Promijenimo Hrvatsku mi želimo argumentima pričati i davati prijedloge kako to promijeniti. Međutim, vi sada kad kaže, kaže neko, meni su pričali kad sam ušao u politiku, nemoj o deviznom tečaju Lovrinoviću pričat, tu će te dočekat piarovci, HNB i tu će te izbušit. Zašto? Jer će odma reć a ti želiš devalvirati kunu, pa će narasti obveze dužnicima, pa naravno vi ste napravili taj zid, napravili ste strategiju kako da euroizirate, kako da ljudima kredite vežete za tuđe valute, a onda da ih uništite ako dođe do promjene tečaja, to je znači ono što ste vi osmislili, to je prava strategija i zbog toga je 300 000 blokiranih, zbog toga je oko 500 000 ljudi pati zbog Franka, mnogi su se razboljeli, mnogi otišli iz RH ne mogu plaćati, zato je HNB uz bankarski sustav ključni destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države uz pravosuđe, ali brzo će izbori. Poštovani građani, ja vas pozivam da ovu dramu hrvatskog naroda i države zaustavimo, da okrenemo kotač jer ima nas dovoljno bez obzira što je puno ljudi iselilo, koji će udarit šakom u stol, skupiti glave i reć idemo sad u ovom smjeru, da HNB bude institucija koja će podržavati rast i razvoj, a ne podržavati bankarski sustav da lihvari i kamatari svoj narod, vlastiti da ga goni da bježi u inozemstvo. S druge strane, ko je, što je financijska stabilnost u vašem pojmu? Javni dug je, vaši su podaci, narastao sa 284 284 milijarde kuna kad ste došli na vlast na 299, vi ste to objavili, znači premijeru nemoj lagat hrvatski narod, stalno govoriš da je javni dug pao, vi ste povećali vanjski dug kad ste došli sa 40,5 na 43 milijarde EUR-a, to su također službeni podaci HNB-a, znači imamo potpunu destabilizaciju realnog sektora, potpunu destabilizaciju, znači ajmo tako reć, osiromašenje sektora stanovništva, povišanje vanjskog duga, javnog duga, gubitke HNB-a i sve ostalo i prema tome moramo provesti monetarnu reformu i HNB staviti pod demokratski nadzor …/Upadica: Vrijeme Sad će u ime predlagatelja govoriti guverner g. Boris Vujčić, morate doć ovdje, Oprostite, sad sam tek shvatio da imam po 5 minuta da odgovorim, pa ću probati nešto odgovorit na obadvije ove prije intervencije, što se tiče ove prve tečajni mehanizam, kao što sam rekao nije predviđen ulazak izlaz kao ni iz Eurozone, znači nema ali zemlja na koncu uvijek može, Grci su bili pred glasanjem u parlamentu da izađu iz Eurozone, pa su odlučili da je bolje ostati u Eurozoni, znači bez obzira što nisu predviđeni pravni mehanizmi kao takvi, za tako nešto uvijek na koncu ako postoji politička odluka i volja, postoji i način. Što se tiče Raiffeisenbanke već sam odgovorio na pitanje gospodine zastupnika Škibole, dakle istrage provodi DORH, HNB provodi nadzor, za sada ono što je jasno je da je predsjednik uprave podnio ostavku, ja mislim da je to značajno jel to znači da se neće nastaviti ja sam to vrlo jasno banci dao do znanja da je to potpuno neprihvatljivo i da tako ne može se nastavit, a to nije, a to je samo dio onoga što će se dogoditi u banci. Ne možemo mi govoriti o tome, u krajnjoj liniji i surađujemo i sa DORH-om oko toga, ali budite uvjereni da će tako biti. Što se tiče Europske središnje banke, ja sjedim u odboru onda Europske središnje banke ako uđemo u EUR-o jednog dana, imam istu plaću koju imam sada, znači nemam nikakvu drugu plaću, svaki zastupnik tamo ima plaću koju ima u svojoj vlastitoj zemlji. Što se tiče obveznica, dakle dug se refinancira jeftinije, ali dug kao udio u BDP-u pada, to je bitno, znači i vanjski dug i javni dug pada, a ne zadužuje se dodatno sve dok postoji suficit na fiskalnom računu što je dobro ili uravnotežen bar dug, što je isto djelomično odgovor na ono što je rekao g. Lovrinović, on govori o nominalnim brojkama, jedino što je važno u ekonomiji su relativne brojke, znači odnos vanjskog duga i javnog duga u odnosu na BDP i jedan i drugi vrlo brzo padaju, znači javni dug pada 4 puta brže nego što zahtjeva Europska regulativa i mi smo tu zemlja koja ostvaruje drugi najbrži pad javnoga duga u BDP-u. Ono što je rekao g. Lovrinović još oko duga HNB-a ne, to potvrđuje da on u biti ne razumije ništa o tome, kao što smo već puno puta vidjeli, naime radi se jednostavno o tome da vi imate poslove u kojima zamjenjujete obveze s jedne strane i s druge, tako da neto duga nema, znači ono što vam je potraživanje to vam je dug, a zarađujete na tome, pa zašto HNB ne bi zaradila 30 milijuna kuna, a da neto dug ne povećava? Ono što vi pričate to je samo jedna strana bilance, a ne vidite drugu stranu bilance, morate kao profesor ekonomije razumjet da postoje dvije strane bilance. Što se tiče tečaja, da smo slušali ono što ste vi predlagali što se tečaja tiče onda upravo ono što ste vi govorili se ne bi ostvarilo, ne bi padao dug nego bi rastao, da je HNB vodila politiku kojom bi devalvirala tečaj 10%, dug u Hrvatskoj bi bio 50 milijardi kuna veći. Da smo devalvirali tečaj 20%, bio bi stotinu milijardi kuna veći, to znači da bi dugovi kućanstava bili veći, ne bi ih mogli otplaćivati, onda bi imali s EUR-om ono što ste vidjeli sa švicarcem, da bi dugovi poduzeća bili veći, ne bi imali za investicije, i da bi dug države bio veći, i država ne bi imala za svoje, potrošnju, ili bi morala dići poreze, ili bi morala smanjiti potrošnju, i to bi Hrvatsku sasvim sigurno odvelo u recesiju, i to je jedna istina o tečaju. Hvala lijepo. Idemo ka povredama Poslovnika, molim vas da budete vrlo jasni. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora. zastupnik Lovrinović nema pojma uopće o čemu priča, prema tome molim vas da nas zaštitite od ovakvih izjava, vrijeđanja guvernera Vujčića. Hvala.

Članak 239. kaže: „Zastupniku će se izreći opomena ako postupa protivno članku 238. ovoga Poslovnika.“

Ne možemo se igrati, ma mislim nismo u krčmi, ne. Gospodin Zekanović. Nažalost ne postoji članak kojim bi se pozvao, ja ću se pozvati na 238., ali nažalost ne postoji članak kojim se može upozoriti na nedopustivo ponašanje predlagatelja.

Što se tiče gospodina Škibole, tu smo u jako velikoj nedoumici nakon odluke Ustavnoga suda, opomenu nikomu, neću dati nikakvu opomenu nikomu, ali međutim ja bih molio da svi se suzdržavamo u,

poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime Kluba nezavisne liste mladih tražim stanku u trajanju od 15 minuta, iz razloga što je gospodin Boris Vujčić došao u Hrvatski sabor i jednostavno vrijeđa ovdje saborske zastupnike, ne poštuje saborske zastupnike i ostaje na stavu Hrvatske narodne banke koja kad god ih pozovemo na odgovornost, oni uvijek govore da su nezavisni od Hrvatskog sabora, da ih ne zanima institucija Hrvatskog sabora, da ih ne zanimaju hrvatski građani, prema tome tražim stanku od 15 minuta. Hvala. **Radin, Furio svima će nam dobro doći jedna pauzica. Hvala lijepa. STANKA

Ja bih nastavio i pozvao bih gospodina Bulja pozvao bih gospodina Bulja koji ima repliku na guvernerovo sada izlaganje. Izvolite gospodine Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi guverneru. Evo ja ću sada u replici isto kazat što sam mislio, nije korektno zastupnike vrijeđati na način da kažete da prof. Lovrinović ništa ne zna. Mi smo zastupnici, nit se ja smatram stručnjak, ali ću vam postavljati brojna pitanja koja su rezultat loših politika i monetarne i sve politike HNB-a i ostalih politika, to je naša obaveza. Ja sam vam postavio nekoliko bio pitanja, postavio sam vam pitanje štedno-kreditnih zadruga, postavio sam vam pitanje eura, uvođenja eura dok druge države ne uvode, nabrojao sam Češka, Poljska, Švedska, Danska one ne uvode euro, a isto su u eurozoni. Zbog čega mi srljamo u euro, a ne znamo rezultate koji će biti na ekonomiju i gospodarstvo, uostalom na život građana? Mene zanima da vi odgovorite na ta pitanja. Hvala. **Vujčić, Boris** Hvala lijepo na pitanju uvaženi zastupniče Bulj. Znači, dva su pitanja prvo su RBA zadruge, o tom sam već dosta puta pričao ovdje, ali jednostavno se radi o tome kao što ja mislim već je tu i zaključeno da HNB nije nadležna za nadzor institucija koje daju prekogranične kredite iz drugih zemalja. Znači to su bile zadruge koje niti su licencirane bile u Hrvatskoj niti su nama nikad javile niti smo znali da daju nekome kredite jel su ih davali iz Austrije. Što se tiče eura, ja moram reći da smo mi pozvali sve zastupnike u HNB na raspravu o euru i neki su se odzvali, neki se nisu odazvali, isto smo tako organizirali nekoliko javnih nastupa tribina gdje smo objašnjavali zbog čega je euro dobar za Hrvatsku o tome sam stvarno puno puta pričao. Ono što mogu reći u kratko jel nemam puno vremena je da smo mi zbog toga što smo visokoeuroizirana država znači većina štednje u Hrvatskoj je i dalje u eurima, zemlja koja je od svih u Europi, trenutno u EU može najviše profitirati od uvođenja eura, a mi smo uz to i najmanja zemlja u EU koja još nije uvela euro. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Poštovani predsjedavajući. Već sam 4 godine slušao guvernera kada dolazi i ja ne znam što se danas u njegovoj glavi dogodilo, nikad niko ga nije ponižavao od saborskih zastupnika i vrijeđao. Ne znam zašto je mene danas izabrao da me vrijeđa i ponižava ovdje. Da li je to zbog kaznene prijave da mi se želi osvetiti što smo podnijeli kaznenu prijavu protiv njega jer je sada on kao zamjenik najodgovorniji, da li je to zbog toga što vidi sve što radi da ide u propast? Uglavnom, nije dobro, ja to nikad vama guverneru rekao jer sam i akademski čovjek, cijenim druga mišljenja, nikad vam ne bih rekao da nešto ne znate. Vidjeli ste ja sam s vama fino polemizirao, iznosio sam fakte, argumente, to sam očekivao i od vas. Ali zašto vi gubite živce, zašto vrijeđate i mene i druge zastupnike ponižavate? Vjerojatno je to sve prešlo od premijera Plenkovića koji je inače bahat pa je to prešlo i u druge institucije, eto ja se čudim da ste postali takav. Hvala lijepa. Gospodin Lovrinović samo reda radi da vam kažem, prije sam rekao da si si zastupnik može dozvoliti više reći nego što može predlagač, a razlog je tome što zastupniku mogu dati opomenu, a predlagaču nažalost po ovome Poslovniku koje ne znam tko je napisao ne mogu, tako da je to razlog. Znači, ste vidjeli dozvolili smo kompletno da svako kaže ono što misli sad idemo dalje, ok. **Vujčić, Boris** Pa ja se apsolutno izvinjavam ako ste se osjetili uvrijeđeni, ja sam samo replicirao temeljem ovog što ste vi rekli da vam je žao da u HNB nikada nije izabran guverner koji razumije monetarnu politiku. To je bilo isključivo vezano na to. A što se tiče kaznene prijave i kaznenih prijava koje su podnesene, ja moram reći samo da mi je jako žao da se institut kaznene prijave koristi za politički marketing. Danas je postalo očito vrlo popularno podnositi kaznenu prijavu, pozovete medije i to koristite kao politički marketing. Ja bih bio sretan da postoji odgovornost za podnošenje takvih kaznenih prijava kada se već podnose.

tražite pauzu. Ne razumijem ovo.

Nažalost da. Gospodin Lovrinović, teška srca, a znam da imate najbolje namjere ali moram vam dati opomenu jer ne možete dati repliku na odgovor na repliku, mislim oprostite ali imamo jedan Poslovnik ovdje koji koji je zakon, Poslovnik je zakon i mi smo ga ovdje izglasali jel da. A mislim da ste i vi glasali za Poslovnik. Idemo dalje. Gospodin Marin Škibola će govoriti ispred Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, evo nakon ove stanke nastavit ćemo sa raspravom o Izvješću HNB-a za 2018. i 2019.g. U izvješću iz 2018.g navodi se kako je povećanju realnog BDP-a najviše pridonio rast osobne potrošnje koji odražava nastavak pozitivnih kretanja i potrošačkog optimizma. Ja se ne mogu složiti sa tim pamfletom koji navodite u tom izvješću jer ja osobno ne vidim taj potrošački optimizam koji vi ovdje navodite, ja vidim optimizam egzodusa, vidim optimizam da mladi ljudi zapravo napuštaju našu domovinu i vidim pesimizam u kontekstu ostanka u RH, ali potrošački ali potrošački optimizam ja u RH ne vidim i veliko je pitanje na temelju kojih parametara vi računate taj potrošački optimizam koji se ovdje navodi? Evo danas me zvao kolega iz Udruge Ovršni ustanak, on mi govori da u Međimurskoj županiji ima veliki broj deložacija koje su dogovorene u narednom periodu, znači banke su krenule u ubrzanim promptnim procesima izbacivanja ljudi iz svojih nekretnina, vidimo čime se banke bave u RH, vidimo da RBA banka je nastojala, pazite ne lobirati, znači treba napravit tu jednu distinkciju, ona je nastojala vršiti pritisak na Ustavne suce, na koji način je nastojala vršiti pritisak na ustavne suce? To je ono pitanje koje treba istražiti DORH. Međutim, odgovor vaš je odgovor stručnih tijela HNB-a, bio je jako jalov, bio je jako, kako bi to nazvao, jako bezkičmen zato što ako vi, ja sam to vidio danas i iz vašeg odgovora, znači vi kažete dovoljno je to što je predsjednik uprave RBA banke dao ostavku, evo i sad vi smatrate da će se time neutralizirati cijeli taj skandal, ali koja je vaša uloga kao centralne banke, kao HNB-a u kontekstu sankcioniranja takve pojavnosti i takve anomalije koja je tu, koja je privatna banka, u ovom slučaju RBA banka napravila i ono što ja smatram da nije samo RBA banka se koristila tim metodama, znači može se pretpostaviti da su i druge banke posegle za takvim metodama, samo jednostavno je upravo kod RBA banke izašao taj dokument na vidjelo, tako da vaša reakcija je jalova, vaša reakcija nije dobra i smatram da bi za opomenu drugim bankama trebalo Raiffeisenbanci oduzeti dozvolu za rad u RH jer je ovo neviđeno, ja nisam vidio da se u drugim državama EU takvo što događa, nisam to uopće čuo, ali radi se o napadu na ustavno pravni poredak države i ono što me najviše zabrinjava jest to što uopće iz HDZ-a i SDP-a nitko nije imao reakciju na takav skandal, znači to je isto pokazatelj stanja tih političkih stranaka koje zapravo podržavaju i ovakvu monetarnu politiku, međutim mi ovdje koji smo izabrani u saboru i koji smo neovisniji, koji možemo kritički sagledavati i komentirati svakako ćemo iznositi određene kritike. Druga stvar što ste naveli u izvješću, doprinos neto izvoza povećanju realnog BDP-a je i dalje ostao negativan, znači evo vi to priznajete u samome izvješću ali ne tražite uopće svoju odgovornost u tom kontekstu, znači vi priznajete da je neto izvoz ostao negativan, ali nećete uć u problematiku zašto je negativan u smislu vođenja vaše monetarne politike, znači vi nećete postaviti pitanje da li je tečaj kune prejak, znači da li je tečaj kune nerealan, da li se može taj tečaj kune prema savjetima mnogih uvaženih i etabliranih ekonomista oslabiti jer mnogi su o tome govorili, ali vaša, vaša mantra koju vi ponavljate jest ne mi ne možemo devalvirati kunu i na taj način stimulirati izvoz zato što ćemo opteretiti građane i oni će morati ovaj, imat će više troškove vraćanja ali to su te floskule i to je i g. Lovrinović objasnio, vi ste prvo vezali kredite, znači valutnom klauzulom, znači nametnuli ste valutnu klauzulu i onda se, i onda se pozivate na to da ne možete devalvirati kunu, znači to je ta jedna zmijska zamka koju ste vi napravili i onda koristite argumentaciju unutar tih postavljenih okvira, međutim treba razmišljati izvan okvira, treba jednostavno koristiti monetarnu politiku kao aktivan instrument u poticanju gospodarstva, a vi to ne radite. pogoduje se na taj način uvoznim korporacijama, uništava se domaća proizvodnja, vama je to poznato, međutim ono što je vama bitno, vama je bitno samo održavati stabilnost, znači stabilnost cijena, nema nikakvog utjecaja na gospodarstvo i ponavljaju se te mantre. Druga stvar što treba reći i konstatirati da u kontekstu ovoga što sam iznio, vaša briga o nacionalnom interesu je ravna nuli, ja ne vidim na koji način vi zagovarate nacionalni interes ako uopće ne koristite monetarnu politiku u kontekstu poboljšanja gospodarskog stanja u državi i imam dojam, da slušate samo naloge predstavnika međunarodnog monetarnog fonda koji vas zapravo instruiraju, oni vas instruiraju što trebate raditi i vi to poslušno znači izvršavate bez ikakve odgovornosti prema instituciji HS jer se uporno pozivate na tu nezavisnost HNB-a, međutim vi ste međutim vi ste javna institucija, vi ne možete biti apsolutni, apsolutno nezavisni od izvršne vlasti, ne možete bit, ja znam da je uređeno da je HNB nezavisna, međutim vi jednostavno morate usklađivati svoju politiku i sa izvršnim politikama Vlade RH i trebate radit na poticanju, na poticanju gospodarstva. Svakako treba preispitati tu vašu nezavisnost i sjećam se koliko ste se odupirali i tada isto koristili taj argument kada se tražilo da državna revizija uđe u centralnu centralnu banku onda vam je taj argument nezavisnosti narodne banke bio najvažniji iako se znalo da se time ne želi utjecat na monetarnu politiku se htjelo uć u poslovanje same narodne banke i da se zapravo vide kakav je to, kakav je to bunar tamo i, i, i, i kolko tamo ima nereda. Međutim, kada treba štititi banke i njihove prljave rabote e onda ste tu hrabri, odvažni, onda nećete koristiti svoje mehanizme koje imate na raspolaganju. HNB je javna institucija, hrvatski građani vas plaćaju, masno vas plaćaju, imate duplo veće plaće nego ovdje saborski zastupnici koji danas sjede, ali postavlja se pitanje kolko vi dajete ovome društvu i koja je vaša uloga jer ako društvo vama puno daje u materijalnom smislu, a vi tom društvu vraćate malo, usudio bi se reći da više branite interese tih privatnih bankarskih institucija nego što branite interese hrvatskih građana kojima bi trebali biti, kojima bi trebali biti odgovorni, radite protiv ruke koja vas hrani i to je činjenica. g. Vujčić, danas vaša uloga u ovom mandatu je da izvršite tu implementaciju EUR-a i vi znate da ste samo zbog toga dobili još jedan mandat, to radite na jedan subjektivan način bez konstruktivne rasprave, bez sagledavanja prednosti i nedostataka, znači vi govorite samo prednosti, ja se slažem da ima i prednosti, ali nećete reć nedostatke, a nedostataka također ima puno, od asimetričnih šokova do, do gubitka monetarne politike i da se uopće nešto sa monetarnom politikom napravi itd., itd. u ovom izvješću se navodi kako je HNB tijekom 2018.g. provodila ekspanzivnu monetarnu politiku ako da je to stvarno tako onda bi se to reflektiralo i na slabljenje naše valute, znači jer ekspanzivna monetarna politika podrazumijeva višu ponudu novca, znači veću novčanu masu, a samim time to dovodi i do devalvacije valute, ali mi vidimo da nema devalvacije valute i vidimo da zapravo vi kažete u tom izvješću imamo dobru likvidnost, likvidnost je izvrsna, ali u stvarnosti ako ćete pitat male poduzetnike, ako ćete pitat gospodarstvenike, oni će vam reći da u našem sustavu vlada jedna velika nelikvidnost, znači jako teško se naplaćuju, ono imamo jako puno blokiranih građana, teško se vraćaju krediti, koja je posljedica toga, banke se ne mogu naplatiti zbog te nelikvidnosti i onda se prodaju potraživanja tim razno raznim agencijama, razno raznim Agencijama za otkup potraživanja koje su vrlo sumnjivog kapitala i uopće se ne zna otkud te agencije dolaze, znači imamo te različite agencije, ne znam, iz Luxembourga, iz Češke, ne možete uopće saznati vlasničku strukturu tih agencija i one se bave onda kamatarenjem uznemirivanjem građana, uznemirivanjem njihove privatnosti itd., ali vi kao regulator sve to zanemarujete u ovom izvješću i samo pišete kako vi provodite neku ekspanzivnu politiku koja se u praksi ne vidi, pišete kako je sve u redu, zadržali ste stabilnost, tako da ja evo kao magistar ekonomije moram reći da se tu radi o određenom subjektivnom političkom pamfletu, nema nimalo određene kritike, nema nimalo nekih stvarnih jasnih podataka o kojima bi mi mogli ovdje promišljati, nego se radi samo o nekom hvalisanju i o nekim nerealnim pričama, pričama, ja kad sam to čitao, jednostavno koda čitam ono udžbenik iz ekonomije i onda mi piše tamo neka teorija koju se ne smije ono niti propitkivati, niti preispitivati, kakav naš obrazovni sustav zapravo i jest danas, bez kritičkog razmišljanja. spominju se i globala okruženja, znači problemi sa brexitom, mnogi mediji su širili strah i paniku da kada Velika Britanija izađe iz EU da ne znam što će se dogoditi, da će doći do gospodarskog kraha Velike Britanije, da će građani u Velikoj Britaniji ono malte ne svi završiti u nekom bankrotu, znači strašilo se, mediji su tu ono odradili ogroman poso, vidimo Velika Britanija je iz EU, redefiniraju se određene politike, redefiniraju se određeni ugovori i oni kažu mi ćemo zagovarati sada više svoje vlastite interese, znači nećemo dopustiti nekoj Europskoj središnjoj banci ili nekim nadnacionalnim, transnacionalnim institucijama da nam se miješaju u sve segmente politike i društva. Naveli ste primjer sa Italijom, ista priča i u Italiji, strašili su mediji sa tim pokretom 5 zvjezdica kao da će oni ne znam što napraviti, ljudi su došli tamo na vlast, sređuju stvari, rade, znači nikakvih problema nema, znači a, a, a, a vi srašite znači taj establišment straši kao da ne znam što će se dogoditi i što se trebalo dogoditi, tako da tu se vidi i velika uloga medija u cijelom tom sustavu, jedna propagandna uloga medija koja nije nezanemariva, zapravo zato što, otkuda se mediji financiraju, uglavnom isto od tog privatnog kapitala banaka i onda je to sve povezano i vi npr. kada kritički govorite o tim nekim politikama e onda vas se želi prikazati kao neznalicu, onda vas se želi difamirati na različite načine, međutim to je politika koja neće dugo trajati jer građani na vlastitoj koži osjećaju ove stvari koje ja danas ovdje govorim, znači oni na vlastitoj koži to osjećaju i oni će prije ili poslije radi egzistencijalnih razloga odbaciti takvu politiku. Hvala.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani guverneru sa suradnicima, evo danas raspravljamo o makroekonomskim podacima

o Zakonu o izmjenama, dopuna Zakona o HNB-u i o kreditnim institucijama i danas smo ovaj nešto i na Odboru za financije govorili i kolege iz HDZ-a da bi bilo možda kvalitetnije da je ova rasprava bila objedinjena sutra sa svim tim zakonima zato što će se ova pitanja koja su danas ovdje, a govorimo najviše o, o pitanjima makroekonomskih pokazatelja, a sutra o poslu, više će bit o poslovanju HNB-a da se zapravo i Vlada, a bilo bi dobro da se možda u budućnosti i Poslovnikom i omogući da prilikom predlaganja takvih zakona budu kolege isto iz HNB-a jel, jel je bitno čuti i s druge strane nekakav odgovor, a ne ovako da sad svi imamo samo s jedne strane pitanja, a vi sutra s jedne strane HNB nećete jel sutra ne možete biti tu, a pitanje kolega iz Ministarstva financija s obzirom na, budući da to njihovo nije područje upravljanja HNB-om i podacima, znači kako će se, kakvi će sutra biti odgovori odnosno i rasprava koju mi ovdje u, u, u, u, u saboru pokušavamo doći, vezano za makroekonomske pokazatelje na temelju čemu svi, temelj je ovo zapravo izvješće, ja bi možda uglavnom ćemo se zapravo ponavljati ovo što je danas i, i guverner rekao, međutim ja bi pokušao kroz ovu svoju raspravu i u ovim vremenima kada dobro ide u, pokušao upozoriti na određene opasnosti što se kriju zapravo u gospodarstvu jel znamo da nam je tako bilo i 2004. do 2008. do prije nego što je došla kriza da su brojne određene neravnoteže u gospodarstvu zapravo nastajale i, i, i u tom razdoblju ne svjesno nekim određenim politikama, ali zapravo po najviše određenim strukturom tih plasmana, strukturom gospodarstva, kao što je ovdje bilo danas govoreno, pa tako i određene neravnoteže koje, koje iščitavamo iz ovih makroekonomskih pokazatelja bojim se da prilikom određenog usporavanja, određenih gospodarskih pokazatelja mogu izaći, mogu izaći na vidjelo. To je prvenstveno jedan od tih pokazatelja je, je svakako i ovo što je ovdje bilo danas govoreno snažan rast poticaja rasta kredita stanovništvu, a padanje, opadanje odnosno krediti, gospodarski subjekti odnosno poduzećima su u minusu. To je ono što, što sigurno zabrinjava, pogotovo ako govorimo da gotovinski nenamjenski krediti rastu 12%, pazite u ekonomiji rastu do 3%, BDP raste 3%, gotovinski nenamjenski rastu 12,5%, krediti stanovništvu 6,7%, vidite da dvostruko ili trostruko rastu brže od gospodarstva, a da krediti prema gospodarstvu su negativni bez obzira na ovaj dio Agrokora i brodogradnje, da su negativni i da su prvenstveno usmjereni na turizam, preinvestiranju u turizmu vidimo da će nam dugoročno preinvestiranje brojnih i privatnih i poslovnih subjekata u turizam sami sebi stvaramo određeni dio, dio konkurencije i da je ono što je u samom mom izvješću navedeno da su tzv. NPL-ovi odnosno neprihodujuće kamate, neprihodujući krediti ponajprije najvećim dijelom u prerađivačkoj industriji, to je ono što sigurno zabrinjava s obzirom da znamo da, da, da smo u razdoblju ekspanzije, da smo u razdoblju gospodarskog rasta, da nam ta prerađivačka industrija još uvijek se restrukturira i da je to zapravo vidljivo i kroz ove makroekonomske, odnosno što još dalje također u ovome dijelu zabrinjavajuće je da je udio ključne stavke neto banaka, ključne stavke imovine banaka odnos neto kredita je smanjen na 57,9% odnosno na najniži udio u posljednjih 15.g., tako i zapravo u izvješću HNB-a to stoji, znači da se od ukupne ove imovine od 412 milijardi kuna da se samo 58% nalazi u kreditnom portfelju, čini mi se negdje 15-16% da se investira u vrijednosnice i da se smanjuje ovaj udio, da je, kažu da je to prvenstveno posljedica snažne promjene ostalih važnih oblika imovine osobito spomenutog porasta vrijednosnih papira, ali i slabog povećanja danih kredita, to je ono sigurno kada vam se u jednom dobu ekspanzija, samo i govorimo ovdje i HNB govori da se na računima nalazi vrlo likvidna imovina odnosno negdje oko 25 milijardi kuna i da se najveći dio te imovine ulaže u, u, u potrošnju, a vidimo da je taj jedan dio potrošnje generator rasta, da opada udio kredita prema gospodarstvu i prvenstveno da se to samo usmjerava na određene sektore kao što je turizam i pružanje usluga, te da najveći drugi dio dolazi u financiranje za njihovih obrtnih sredstava. To je ono što sigurno u toj nekakvoj strukturi u određenom vremenskom nizu pokazuje određene trendove koji mogu biti sada još uvijek ne pokazuju određene znakove upozorenja, međutim ukoliko vidimo i sa ovim virusom svjetska trgovina, utjecaj na svjetski turizam, svakako na promet vidimo jednu opću histeriju što se tiče toga, sigurno i zatvaranje granica. I kada netko najavljuje nekakav, ne samo naš ministar nego i drugi da se stvara jedna psihoza koja sigurno na svjetsko gospodarstvo će utjecati, ne znam, bile su procjene svjetskog gospodarstva oko 3%, sada su već korigirane na 2,5%. Međutim svakako ova upozorenja ne samo na ne samo na ove eksterne faktore vrlo brzo onda oni izbijaju kada dođe do krize. Također ono što je primjetan trend u bilancama banka je da se ukupni primljeni depoziti neznatno su se smanjili odnosno da su se promijenila njihova ročna struktura, pretežito je posljedica daljnjeg prelijevanja oročenih depozita stanovništva u transakcijske račune. To je trend koji čini mi se zadnjih 5, 6 godina da smanjuju se oročena sredstva, a da sve više i više sredstava ima na transakcijskim računima, da građani drže na transakcijskim računima. Tako je na kraju prve polovine 2019. godine iznosio je dio 40,3% je bilo ukupni depoziti, ali depoziti na transakcijskim računima se povećao i dosegnuo je tih 54,2% što ponovo kao ovakav trend nije dobar jer bolje da banke imaju nekakve dugoročnije izvore financiranja da bi tako te dugoročne mogli prenijeti i na gospodarstvo kao dugoročno, a znamo da su transakcijski računi da se vrlo brzo novac može i povući i da u tom kontekstu, da takva struktura pasive banaka nije nešto što je dugoročno povoljno za gospodarstvo bez obzira što ovaj dio trend trend nižih kamatnih stopa kao što je rekao guverner koji je prvenstveno posljedica europskog kvantitativnog …, a u konačnici domaćeg kvantitativnog … od HNB-a gdje smo došli na niske razine kamatnih stopa. I postavlja se pitanje i to je ono što niko zapravo nema danas odgovor na nekakvo pitanje, koji su nam instrumenti sutra u budućnosti, za godinu, dvije, tri kada ukoliko dođe do ovoga usporavanja koji su više instrumenti monetarne politike? sada smo na nekakvim niskim kamatnim stopama da ne kažem negativnim kamatnim stopama, velika većina poduzeća, tu je i guverner rekao se refinancira, ne znam koji su zadnji podaci, ali između od 2 do 3% su sada ti, znači poduzeća uzimaju kredite refinanciraju se i sada oni imaju u svojim bilancama prosječnu kamatnu stopu, ne znam da li imate taj podatak, ali bilo bi dobro čuti koliki je ponderirani trošak refinanciranih kredita kod firmi kojim je vjerojatno sada negdje oko 2, 3%, međutim postavlja se pitanje u budućnosti ukoliko bude pritisak na kamate jel su sada kamate na takvoj razini da nije zapamćeno da tako bude i naredno razdoblje sigurno trogodišnje … da imamo negativne kamatne stope, negativan EURIBOR, RNS je na razini nule itd., koji nam instrumenti više monetarne politike ostaju u budućnosti da kada dođe do bilo kakvih poremećaja na tržištu. Ono što je problem da kamatne stope ne mogu više ići dolje, one su sada na povijesnom minimumu i sada nemamo, ja bih volio da možda ako guverner zna jel ima ne samo u HNB nego i koji su to mehanizmi koji mogu više. Znači uvijek je bilo sa kamatnim stopama pa se ima, ali sada smo na nekakvom povijesnom minimumu i sada to jesu nekakvi izazovi i pred HNB-om i pred Europskom centralnom bankom u budućnosti kada dođe do određeni šokova na tržištu kojim više instrumentima kojim više instrumentima i djelovati. Jer vi govorite ovdje o 25 milijardi kuna likvidnosti koji ponovo najveći dio odlazi u kredite Ono što bi sigurno bilo dobro vidjeti u ovom izvješću, ne znam da li ima ja nisam našao, određeni dio nekakav vremenski slijed tih greenfield investicija, ne znam da li ima. Znam da ste vi to pratili, da ste imali te podatke, jel ovaj dio što je bilo danas govora, znači nama najveći dio za devizama koji danas zadovoljavamo ne samo kroz izvoz usluga odnosno turizam, znači ove transfere doznaka je najveći dio zapravo su povlačenje eu fondova. Međutim, dugo vremena je država cijelo vrijeme i svoju platnu i kapitalnu bilancu branila kroz određene kapitalne odnosno greenfield investicije i to je bio jedan dio gdje se negdje nekakve određene ekonomske politike su se mjerile koliko smo privukli greenfield investicija, mislim nema više tih podataka. Mi smo već sada sedam godina u EU i znamo da su sve zemlje koje su ulaskom u EU da su privlačile određene greenfield investicije pa bi bilo možda dobro u tim nekakvim izvještajima dat ipak taj nekakav pregled i tih greenfield investicija koji potiču industriju, potiču proizvodnju i bilo bi dobro i njih pratiti u određenim ovim makroekonomskim pokazateljima, a ne samo da govorimo evo kako smo privukli određena eu sredstva, a sami cijelo vrijeme govorimo da najveći dio eu sredstava koristimo za uvoz. I to je onaj s druge strane što je i kolega Šuker govorio zapravo da mi privlačimo eu sredstva, najveći dio eu sredstava je povučen međutim ponovo se koristi za uvoz, … u tom dijelu potrošnja odnosno uvoz i onda on zapravo i smanjuje taj dio BDP-a. I ono što je zapravo ovdje i konstatirano da taj efekt nakon sedam godina članstva u EU izvoz, robni izvoz koji stvara taj negativni dio da on opada. Također ovdje jedno vrlo važno pitanje, a vezano je za cijene za stambene kredite odnosno za ove nenamjenske kredite su svakako i pitanje da kažem tih divljanja cijena nekretnina

samo na jednim određenim dijelovima, pogotovo u turističkim dijelovima ili u gradu Zagrebu imate eksponencijalni rast cijena nekretnina. I onda imate jedne stvarno gospodarski teške situacije za one koji su u gradovima da su pritisnuti vrlo visokim cijenama nekretnina koji se kasnije zadužuju, a s druge strane imamo druge dijelove Hrvatske gdje su razlike po dva do tri puta. I sad također utjecaj i ovih cjenovnih pritisaka na nekretninski, kažem ne na razini cijele Hrvatske, nego na razini pojedinih dijelova vidimo ovaj velike nesrazmjere i također tu vidimo određene određene poteškoće koje sigurno utječu i na demografsku politiku, ispričavam se, a i na vođene određene gospodarske politike. vezano kažem za ovaj dio naša možda preporuka možda u budućnosti da kada se ovakvi prijedlozi donose da se onda i razmotri da se donosi sutrašnjim zakonima da se ipak to objedini, a da bi sutra i ta rasprava bila kvalitetnija da bi i dobili odgovore vezano, danas smo dobili neke odgovore od guvernera kada je pitano pitano za EUR-o, za EUR-o II mehanizam itd., vjerujem da će biti i sutra, ali sutra olakšavate i vladi kada brani određene zakone da onda mogu kvalitetnije davati odgovore, pa tako budući da se radi o specifičnoj temi, temi koja je, koja zahtjeva ovdje od zastupnika brojne odgovore ja bi volio da možda razmislite u budućnosti i možda nekakve promjene Poslovnika i da se dopusti kolegama iz HNB-a da onda te određene zakonske prijedloge zajedno sa Vladom ovaj da ih kvalitetnije rasprave u saboru i onda bi vjerojatno i možda nekakva komunikacija, šum komunikacije između zastupnika i s druge strane možda bilo ovaj, možda bio manji. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ponovit ću nekoliko teza koje sam iznio maloprije u svojoj raspravi, a to je da je uz pravosuđe HNB najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države. Zašto? Jer su 100-tine tisuća ljudi u Hrvatskoj ugrožene lihvarskim kamatama, ogromnim dugovima, nemogućosti otplate kredita, a to sve skupa tolerira HNB koja ima zadatak da između ostalog što štiti stabilnost cijena i ovakvog deviznog tečaja, ona znači, njoj stabilnost građana i gospodarstva nije bitna, ona to ne želi utjecati na to. E pa vidite, već sam iznio tezu da je hrvatski to je u stvari, mnogi ekonomisti u Hrvatskoj i u svijetu govore da je tečaj kune nerealan već 26 godina vidite. Da je HNB svake godine od '94. godine samo 1% slabila tečaj kune on bi danas bio puno drugačiji i puno više poduzeća bi ostalo na tržištu, posebno izvoznih poduzeća. oni su upravo u HNB-u osmislili valutnu klauzulu kako bi provodili politiku euroizacije hrvatskog monetarnog sustava. Time potiskivali kunu iz optjecaja i što su postigli na taj način, oni su time učinili da tečajna politika postane nemoćna, neaktivna. Jer što bi onda govorili, ako kažete treba oslabiti kunu, ne devalvirati, nitko ne traži u ovoj zemlji devalvaciju 10, 20%, ali pametno slabiti 1%, 2% što nitko ne primijeti i to sve rade zemlje pametne u svijetu Poljska, Češka, Mađarska, Turska, sve turističke zemlje. A vi nama prodajete ovdje priče, a žao mi je da gubite živce, da vrijeđate ovdje zastupnike, posebno mene, ne znam zašto ste mene uzeli na zub, nikad to niste radili, nikad to niste radili, ali očito kad čovjek vrijeđa nekog drugog onda pokazuje svoju slabost, nema argumenata, možda vas brine i kaznena prijava. Sve to razumijemo, ali eto ja neću vas vrijeđati s poštovanjem govorim argumentima. Ajmo dalje, znači narodna banka je stavila pazite ona je kao živi zid stavila svoje građane ispred sebe i onda kaže, svatko tko traži slabljenje tečaja ugrozit će ove ljude. Ali poštovani građani, mi koji smo stručnjaci, mi znamo jednostavan način kako riješiti taj problem. Ukinut ćemo valutnu klauzulu, sve kredite uz valutnu klauzulu pretvorit ćemo u kunske kredite, kao što je napravila Mađarska i druge zemlje i onda ćemo voditi aktivnu politiku deviznog tečaja. Kao što vidite to nije moje rješenje, izmišljotina, to su već radile druge zemlje. Zašto one, pa zato što čuvaju banke, njihovu stabilnost, a iz banaka svake godine, vidjeli ste 4, 5 milijardi kuna čiste dobiti odlazi vani. Recimo za 2018. godinu izašlo je neto 4,9 milijardi kuna od toga 3 milijarde kuna čiste dobiti banke su transferirale svojim bankama majkama u Italiju, a skoro 2 milijarde austrijske svojim bankama. Znači 5 milijardi kuna, a za to vrijeme hrvatsko gospodarstvo, građani stenju pod teretom dugova i puno ih, previše ih ima blokiranih, ovršenih itd. A vidite kad ne možete provodit aktivnu i nećete provoditi aktivnu politiku deviznog tečaja kune i tu lomite kralježnicu, slomili ste kralježnicu hrvatskom gospodarstvu. Onda što se događa? Evo, europski, što ovdje, ovdje je došlo do jedan institut europskih sindikata objavio je analizu koja je stručna, znanstvena da je u proteklih 10 godina Hrvatska bila jedna od 6 zemalja gdje su plaće radnicima najviše realno pale, znači smanjile se realno u proteklih 10 godina. Najviše su pali u Grčkoj za 15%, Cipru 7% i odmah poslije toga hrvatskim radnicima 5%. Poštovani građani što ovo znači? To znači da kada narodna banka vodi lošu politiku, drži ovakav nemogući tečaj, onda svi radnici moraju platiti i jedino oni mogu povećavati konkurentnost hrvatskog izvoza. Na koji način? Na način da im se smanjuju plaće. E to se zove interna devalvacija. neće raditi središnja banka, nije radila što joj je zadatak, e onda poslodavci smanjuju plaće da bi sačuvali konkurentnost prema inozemstvu i na taj način prinose svoje radnike, svoje građane kao na žrtvenik međunarodnog odnosno svjetskog tržišta. Znači, ovo su stručni podaci, ovo je sve objavljeno, dakle ja ništa ovdje ne izmišljam. Koji je drugi problem? Vidite, ajmo komentirat rast bruto domaćeg proizvoda. On raste, pod navodnicima iako sumnjam u to, na nezdravim temeljima, prije svega na osobnoj potrošnji, onda raste i na potrošnji države. Međutim odakle dolazi osobna potrošnja? Maloprije je kolega Škibola dobro rekao, kaže pazite zato je ovaj materijal pamflet jer tamo piše da osobna potrošnja raste zbog optimizma potrošača. To bi u prijevodu trebalo biti da nam je standard sve veći, radi se, dobivaju se veće plaće, radosni, veseli idu u šoping centre i kupuju. Ma nije nema veze. Nego znate zašto raste potrošnja građana? Pa zato što uzimaju sve više gotovinske nenamjenske kredite da bi preživjeli, otplaćivali one stare dugove, kupili nešto šta treba, a najviše raste od doznaka naših radnika iz inozemstva. Te doznake su kada pretvorimo u kune oko 25 milijarde kuna 3 milijarde 200 milijuna eura. Znate li što znači 25 milijardi kuna kada to uđe u malo zemlju poput Hrvatske Hrvatske od doznaka? Znači naši su ljudi istjerani iz Hrvatske da traže trbuhom za kruhom, da traže poslove, tamo zarađuju i ovdje preko svojih doznaka i potrošnje njihove rodbine oni podižu BDP. Pa bar da im je neko iz ove Vlade rekao hvala hvala što nam ovdje podižete potrošnju. Međutim, kada bi ta potrošnja bila okrenuta dominantno prema domaćim proizvodima, pa to bi bilo sjajno. Međutim, najveći dio potrošnje građana odlazi upravo na uvozna dobra, uvozne robe i tu se taj đavolji krug zatvara. Znači pošto onda sve više uvozimo onda se povećava deficit bilance plaćanja odnosno vanjsko-trgovinske bilance i to je taj đavolji krug koji Narodna banka nikad nije htjela prelomiti promjenom politike deviznog tečaja. To je istina o rastu. Znači kada raste BDP na osobnoj potrošnji, zbog doznaka radnika i zarade u turizmu onda je to nezdrav i opasan način. Kakva je distribucija kredita u bankarskom sustavu? U 2019. ukupno je odobreno 259 milijardi kuna kredita ukupno, od toga stanovništvu 121 milijarda, državi 40, poduzećima 80 milijardi. Vidite, kada ovo kao krvnu sliku pokažete onda odmah znate da se radi o zemlji koja nema perspektivu. Zašto? Jer znači da bankarski sustav najviše odobrava praktički financira potrošnju građana, a ne proizvodnju, ne investicije. Pa ako zbrojimo državu i stanovništvo koji troše onda je tu 69% svih kredita njima ide, a samo 31% poduzećima. Takva ekonomija mora dugoročno propast i mi smo na pragu toga, mi sigurno ide u to. Ne želim biti katastrofičar, ali ovdje netko to mora reć. Vidite, danas bankarski sustav je prošle godine prerađivačkoj industriji samo 18,4 milijarde kuna, a trgovini molim vas 15,6 milijardi. Pa više je odobrio poduzećima, agencijama za promet nekretninama nego čitavoj poljoprivredi, to je slika hrvatskog gospodarstva, to je ono. Vi zato niste ni hrvatska, ni narodna, ni banka i to će vam se pitanje postaviti u vremenu koje dolazi što ste radili i za što ste radili. I na kraju da ovdje završim jer mi polako prolazi vrijeme. Ponavljam da ovaj sustav opstaje zbog toga što 25 milijardi kuna svake godine dolazi deviznih doznaka i tim ljudima treba zahvaliti jer oni čuvaju ajmo tako reć, oni čuvaju stabilnost da ovdje mnogi ljudi ne gladuju. I na kraju, dopustile ste bankama da prodaju 34 milijarde kuna neplativih kredita, država im je odobrila da za toliko smanje iznos znači masu koja bi se oporezivala poreza na dobit, to su kupile uz veliki diskont oko 70% Agencije za utjerivanje dugova i na kraju država nije dobila ništa, banke joj nisu platile porez na dobit, građane i dalje utjeruju 100% i ovo je država praktično, ovo nije država. ali za vas, ne za nas. I poštovani građani koji nas gledate pozivam vas da konačno ovome stanemo na kraj i na ovim izborima jednostavno ove ljude pošaljemo u povijest. Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje poštovanog zastupnika Škibole. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Gospodine Lovrinoviću nedavno je bila i presuda Vrhovnog suda u predmetima švicarskog franka gdje se utvrdilo da je osam banaka naštetilo interese i zapravo radilo protivno interesima hrvatskih potrošača. I onda se postavlja pitanje koja je uloga tu bila centralne banke koja je to sve dopustila, oni uopće nisu reagirali kada su trebali reagirati i koje će biti posljedice zbog ne reakcije i ne činjenja HNB-a? Jednostavno veliki broj hrvatskih građana našao se u dubokom dužničkom ropstvu, veliki broj hrvatskih građana izgubilo je nekretnine, mnogi su čak počinili i suicide. Znači mi ovdje tražimo odgovornost Narodne banke i ljudi koji su tada obnašali dužnost zbog izdavanja kontaminiranih kredita. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Lovrinović. Hvala kolega Škibola na pitanju. Vidite to je sud utvrdio, a ja sam siguran da će i Vrhovni sud uskoro u 4. mjesecu potvrditi jer sve su institucije u drugim zemljama presudile itd. Što je radila Narodna banka? Ništa. Jednom je sadašnji guverner negdje nešto rekao nekome što niko nije ni prenio i to on ističe, Narodna banka to ističe da je bilo … Ne, pazite, ovdje je ugrožena nacionalna sigurnost, stotina tisuća ljudi pate. Kao što ste rekli mnogi su se razboljeli i to dobar dio teško, mnogi su morali bježati iz zemlje trbuhom za kruhom. Znači ako ovo nije ugroza nacionalne sigurnosti, a jedan od zadataka je upravo to bio središnje banke, upravo to, ne da upozorava, a oni nisu ni to radili, nego da spriječi prodaju pokvarenih proizvoda kao što je švicarski franak. E za to se mora odgovarat i vidite zato očito strah je počeo djelovati i nervoza je počela djelovati.

proteklim razdobljima nije obavljala svoj posao u zaštiti građana. Ja to govorim kao saborski zastupnik, a ne interesa hrvatskoga gospodarstva jer se uvijek nešto nameće. zastupniku, kao čovjeku prije svega građaninu, da iz hrvatske banke izvuku 4 milijarde kuna na naknade i provizije i da to do nedavno nije uopće bilo objavljeno koje su to naknade i koje su to provizije, a radilo se o broju čini mi se 400, 500 naknada. Sad su one objavljene nedavno. Znači to je ogroman novac godišnje, 400, 4 milijarde kuna godišnje. To je ogroman novac, koji dajemo ne kamate, nego naknade, provizije i to je zaista ogroman novac. Vi ste dali guverneru naglasak na generiranju rasta BDP-a, a poglavito osobna potrošnja. Prethodnik je moj o tome govorio, a ja sam o tome govori jedno 3-4 dana sam ovde govorio i kroz zastupnička pitanja premijeru, on je govorio da su to moje tlapnje da raste BDP, da raste BDP i osobna potrošnja temeljem doznaka iz inozemstva. Ljude smo iselili, oni šalju novac, čak im ne damo pravo guverneru ni glasa, nemaju pravo elektronski glas, najprije su istjerali, to nisu glasači vladajućih kasti i nemaju pravo niti glasa ti ljudi. A ti ljudi u biti šalju 6,6% BDP-a, 6,6 BDP-a šalju ti mladi ljudi koji su otišli sa svojim obiteljima, liječnici, profesori ono sve što nedostaje u Hrvatskoj. I sad imamo 2/3 Hrvatske prazne, oni šalju novac, njihovi roditelji to trošu na nekakav način, tu se radi priko 20 milijardi kuna i to je taj rast BDP-a. Znate kad se to događalo guverneru? '60.-tih godina kad je se organizirali vlakovi za Njemačku da naši ljudi odlaze na bauštelu, odlazili su u Njemačku, ali su obitelji ostajale. Na mome području dosta mojih članova obitelji, vjerojatno ovde i od kolega članovi obitelji su išli u Njemačku i organizirali su im tramvaj. Znači vi još niste samo savjetovali da povećate BDP premijeru da organizira vlakove za Njemačku, avione za Irsku, to je '60-tih godina bila takva politika, organizirano se slalo ljude da šalju vamo marke njemačke i na taj način poglavito u mome području. I to je istina. Imamo 2/3 Hrvatske prazne, nemamo rast. Nemamo rast, meni je žao, imamo rast na papiru, ali on je dugoročno neodrživ, jer ova politika koju vi provodite i podržajete u biti svu radnu snagu poglavito liječnike, profesore sve što nedostaje biti gonite vanka. I ti ljudi sa svojim obiteljima odlaze, ako odu obitelji ostaje Hrvatska prazna. Ako Hrvatska ostaje prazna, država nije samo teritorij koji ne znamo ni njega štititi, mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ako je država prazna tom vašom politikom monetarnom onda nemamo radno snagu, ostaje prazan prostor. Država je i ljudi i teritorij. Prema tome, vodite lošu politiku. Nikad neću zaboraviti ja ću uvik to guverneru spominjat. Kakav vam je mastechef ja sam čita, natječaj je bio objavljen da morate imati kuara koji zna sljubljivat oboritu ribu sa vinima, teletinu i kolko vi, ko zna i naravno da je to bila posljedica da ovaj sabor ovdje, kad smo došli, grupa novih saborskih, ovo mlađa generacija saborskih zastupnika, tražili smo reviziju poslovanja. To je bila revizija ovdje. Ja se sićam kolega Šuker je to osporava, kakva revizija, kakvo ovo, kakvo zlato. Albanija ima zlato, Srbija ima zlato, Bosna ima zlatne rezerve, Slovenija ima zlatne rezerve. Gdje je naše zlato? Mene zanima gdje je zlato iz naših rezervi? Evo recimo to je isto upravljanje našim, to je smiješno, vidim da se i potpredsjednik smije, Hrvatska je država, potpredsjednik sabora se smije na ovo, Hrvatska država je bez zlata, zlatnih rezervi. Znači di su ploče ti? To je 13, 15, ja ne znam tko je više proda to bi ministri financija, kolega Šuker ili Lalovac bivši znali, ili je HDZ više proda zlata ili, ja ne znam, ja neću ulazit, ali je činjenica da je 15 tona otpunulo. Zbog čega? Koga je se pitalo? Tko je odlučio? Jel to štiti monetarnu politiku? A kažu stručnjaci da će u idućih nekoliko godina zlato 200, 300% poskupit. Koliki su to gubici, koliki su to gubici za državu, tko za to odgovara? Nitko. A nećemo govoriti o PR-u, maloprije mi je spomenu jedan kolega saborski zastupnik kod Raiffeisen štedno-kreditnih zadruga da je bio uključen i prije PR, PR Macan, da je da je on bio, ja mislim da je štedno-kreditne zadruge aktiviran, tako da ovo nije presedan, ovo nije sad presedan sa ovom bankom, znači ovo nije presedan, ali moramo reagirati da se znači od tih udara da netko lobira kod ustavnih sudaca, da lobira kod guvernera. On se vjerojatno, poslat će nekoga PR-ovca kod vas guverneru da lobira kod vas, da vi nekakve svoje aktivnosti koje možete zakonski poduzeti. Kad govorimo o mastechefu, tu sam malo priskočio, mene zanima ako imamo, koliko imamo djelatnika, koja je njihova starosna dob, čujem da su neki do 60 godina, kao 65 radili, da su ih iznosili sa 76 godina, da se prima ne znam koji natječaj, na koji način. Vi ste od HNB-a napravili posebnu tvorevinu iznad parlamenta. I nemojte zaboraviti vas je imenovalo kroz odbor ovdje izglasano na dan kad je igrala utakmica, reizabralo, utakmica Engleska-Hrvatska u Rusiji na svjetskom prvenstvu da bi se manje pričalo. Znači jednostavno sve se nekako začahuri, biraju se. Ali vi ste onaj koji mora reći javnosti zašto Poljska, zašto Češka, zašto EUR-o ne uvode? Ja nemam, vi kažete mi imamo previše EUR-a ovo, ono, ali to triba čuti i druge stručnjake. Pa niste jedini vi i premijer Plenković koji meni tu tvrdio, meni je premijer Plenković tvrdio ovde 5 dana da BDP da ja izmišljam, da je to tlapnja, da, ja sam onda govorio čak manje, 5% BDP-a da godišnje iz inozemstva od doznaka, od onih ljudi koje je on iselio da bi se sad hvalio ovdje kako je povećan BDP, a iselio najkvalitetnije ljude i njihove obitelji, znači imamo jedan ogroman problem šta se rast BDP prikaziva kao nešto sjajno, a u biti je katastrofalno, dugoročno katastrofa, prazna RH, nema radne snage, najkvalitetniji ljudi, ljudi koji najviše mogu doprinijet dodatne vrijednosti od varioca do doktora znanosti do, a odlaze vanka, liječnici, profesori, sve vanka ode i šta će se dogodit, mi ćemo morat uvozit radnu snagu, uvozit radnu snagu, a prazan teritorij, prema tome tu se puno pitanja postavlja, vrlo malo se ovaj daje, daje se ovi odgovora, ja očekujem da će HNB, očekujem, to bi tijelo trebalo bit koje će štititi monetarnu politiku, evo ja sam se sjetio, niste na to odgovorili, Agrokor je koristio 10 milijardi mjenica bez pokrića, znači on je tiska novac, tada je bila ondje štamparija jel, oni su bez, jel to udar, oni su znači svojim dobavljačima plaćali poljoprivredniku papirom koji je vridio kao novac, pa to je udar na financijsku stabilnost, to je, ako je to, ja sam to tražio, postoji vijeće za stabilnost financijsku sistemskih tvrtki, tu iđe, HNB vi ste predsjednik, iđe iz Ministarstva financija ili nešto, neko tijelo postoji koje bi moralo to kontrolirati, ako je se to dogodilo to je izravan udar i odgovornost HNB-a isto, a čija je to odgovornost, ko, mislim, sad ću ja na papir pisat 10 milijardi kuna, tebi plaćan šta ja znan, dođem na kilu mesa na papir, znači bez pokrića, to je da, ako je bez pokrića to je obični papir ako je to istina onda je RH, napravili ste od RH banana državu, banana državu, niko ne odgovara, niko ne odgovara, se upotrebljava da se lobira kod Ustavnog suda, vi kažete da ta stabilnost o tome ne, o, o, o, o mjenicama bez pokrića ne spominjete, bitno da su tu masteršefovi, da se EUR-o gura, da su zvjezdice gore sijaju u Briselu,

Kolega Bulj, rekli ste da su zlatne poluge nestale iz narodne banke, to je ozbiljno, kako znate, to je kazneno djelo i to veliko, a onda ste stavili malo u kontekst hrvatsku banana države, izvuće vam to iz konteksta, zaspinat će vam, šta ćete reć onda? Hvala. **Bulj, Miro (MOST)** Pa ja kad sam ušao kolega Klisoviću u sabor, postavljam pitanje zbog čega je RH nema zlato i zbog čega je prodato zlato i ko je pitao narod da se proda zlato? Mi smo jedna od malobrojnih država koja nema zlatne rezerve, zlato je otišlo, niko nije pitao narod, RH nema u svom trezoru gram zlata, evo kažite kolko ima zlata? Šta se tiče banana države,

ako je to tijelo kroz prste progledalo da Agrokor koristi 10 do 2012.g. kad ste vi bili na vlasti čini mi se da je to bilo, SDP koalicija, da je koristio 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića, da je papirom običnim plaćao i da mu je se to progledalo kroz prste svojim dobavljačima onda je to, šta je to, da vi na papir plaćate sad milijarde kuna, zamislite, da vi sad nekome platite milijardu kuna vrijednost

ja stvarno neću dugo s obzirom da je rasprava već bila opširna, ali moram reć, moram u svojoj raspravi reć par stvari, a imat ću i par pitanja za guvernera, dakle prije svega oko EUR-a kolege koji danas sad ovdje raspravljaju uopće nije tema hoćemo li uvest EUR-o ili nećemo uvest EUR-o danas u društvo, ja mislim da to nije tema, ja mislim da se RH na to, možda se varam, a vi me ispravite, RH se na to obvezala onoga trenutka kad je potpisivala pristupne pregovore sa EU i kad smo odlučili uć u EU u dokumentaciji smo mi potpisali kao zemlja da ćemo uvest EUR-o i to po meni uopće nije tema danas, niti neko gura EUR-o, niti ga unutra, ni van, to je sad pitanje trenutka i EUR-o je tu i nisu to razlozi, dakle ni da naši građani imaju kredite u valutnoj klauzuli ni ovo nego je to se RH obvezala onog trenutka kad smo potpisali pregovore predpristupne, dakle još jednom to jasno kažem, a ono o čemu bi mi danas trebali raspravljat, ne mislim današnji dan nego u današnje vrijeme i često raspravljamo u biti pogrešno, oćemo uvest EUR-o ili nećemo, mi bi trebali raspravljat kako ga uvest i da to najbezbolnije prođe i tu će veliku ulogu imat HNB, veliku zato što ako gledamo u povijest od '99.-te do danas, sve zemlje koje su uvodile EUR-o, pa i Njemačka su nakon uvođenja EUR-a pale u recesiju i imale su određenu krizu, odmah po uvođenju EUR-a i to je, znači nema zemlje kojoj se to nije dogodilo i Njemačkoj koja je jedno jako gospodarstvo Vidimo sad recimo isto proteklih mjeseci koliko je Njemačka jaka, dakle došla je u, u, u situaciju da padne u, u, u novu gospodarsku krizu i onda je samo napravila određene preorijentacije na svom tržištu i uspjela je to izbjeć, RH to ne može, dakle mi smo jedan zemlja koja se ne može tu borit, ali jedna Njemačka je pala u krizu nakon uvođenja EUR-a i sve druge zemlje koje su to napravile i to će se vrlo vjerojatno dogoditi i i to je ono činjenica i sad mi moramo razgovarat kada je najbolji trenutak za nas da uvedemo EUR-o, na koji način, po kojem prelaznom tečaju, kako ćemo konverzirat cijene i sve ostalo i to je to i o tome treba razgovarat, često govorimo, dakle o vrijednosti kune, ako poslušate naše izvoznike okej, oni su ti koji zagovaraju da ovaj tečaj njima ne ide na ruku, ali zadnje, u danjih godinu dana ja često s njima razgovaram, oni su sada za što prije uvođenje EUR-a da više maknu tu temu o vrijednosti kune i nadmudrivanju i sa HNB-om i sa politikom i sa svime, pa njima sada u ovom trenutku najviše odgovara EUR-o kao valuta, valuta ovoga da znaju pod kojim uvjetima posluju, to je kad s njima razgovarate, razgovarajte malo, pa ćete vidjet. Dakle, to je ono što sam htio reć, pa koda sam slušo Bagu profesore, da možda sam slušo, možda nisam, pa jesam, sudjelovao sam i tamo u nekakvim raspravama s njima, al treba ljude, dakle ne možemo mi ovdje govorit šta je najbolje za nekoga, a da toga ni ne pitamo šta on misli, ja to tako mislim, ja sebi neću uzet za pravo govorit za građane je najbolje ovo, a da s tim građanima o kojima govorim, nisam razgovarao i mislit da je moje mišljenje najbolje za nekog, dakle s njima treba razgovarat. A ono što sam, na ovaj dio sam se osvrnuo upravo zbog toga jer je rasprava krenula nekako u tom pravcu i imo sam potrebu to reć, a s druge strane ona pitanja koja ja imam za, za guvernera se tiču, vi ste ovdje u svom izvještaju odnosno prije svega želim reć ovako, podržavam isto kolege koji su rekli da bi možda prije trebali raspravljat o ovim izvješćima i da možda prije to pripremite jer mi sada raspravljamo praktički o drugom polugodištu 2018.g., početak 2019. u gospodarstvu, u financijama se stvari tako brzo mijenjaju da su stvarno ovi zastarjeli podaci, evo danas imamo ovaj koronavirus za koji niko nije znao prije mjesec dana, a on itekako može utjecat i na gospodarstvo svijeta cijelo, na što mi ne možemo utjecat i to su neke iznenadne stvari koje recimo mi nismo mogli predvidjet ni prije dva mjeseca i ne možemo ni sad reć u kom pravcu će to otić i kako će to utjecat na trgovinu, evo vidimo da se zbog toga obustavlja pošta iz Kine koja ide recimo i u RH i u Europu od nekakvog straha, pošta koja donosi opet neke stvari koje se kupuju, tako da, to su stvari koje se jako brzo dešavaju i zbog toga bi trebalo jako brzo obrađivat podatke i o njima, o njima raspravljat, ali rekli ste guverneru jednu stvar da u biti, onako možda malo i stidljivo, zadnjih 5.g. je stabilan rast BDP-a odnosno BDP se kreće tu negdje, zapiso sam, između 2,6 i 3,2 e sad mene zanima da li je to u biti rast il je to stagnacija, ako mi 5.g. imamo praktički ravnu, ravnu liniju, a nemamo neki značajniji rast i da ne govorim da imamo promjenu u strukturi rasta BDP-a koji se sada zasniva na osobnoj potrošnji, onako imo sam osjećaj da ste malo rekli evo 5.g. smo tu negdje u liniji, pa mislim, ja to gledam ko određenu i stagnaciju odnosno da je taj rast sa preduvjetima koji su stvoreni prije 2-3.g. 4-5, trebao bit možda i malo, malo veći i malo jači. Druga stvar kada pričamo o Agrokoru, nakon provedbe nagodbe prvih godinu il dvije dana u biti i ova 2018. na koju se ovo odnosi su pokazatelji bili dobri i Agrokor je poslovao s dobiti, ali su bile zaleđene kompletne obaveze Agrokora, dakle prvih godinu dana nakon nagodbe poslovanja Agrokor nije morao vraćati svoje obveze, sada kada to mora, pokazatelji pokazuju ipak da ta tvrtka opet ne posluje, ne posluje baš sa dobiti odnosno da dobiti nema jer ne može servisirat kroz poslovanje sve obaveze koje je stvorio i mene sad zanima da li je Agrokor danas iz vašeg kuta gledanja koliko možete reć naravno da li je on stabilan ili nestabilan odnosno kad je država krenula u spašavanje Agrokora onda je to bila priča spašavamo kompletno hrvatsko gospodarstvo i zbog toga idemo u to, da li sada ako dolazi u, u pitanje pozitivno poslovanje Agrokora u budućnosti radi obaveza koje mora vraćat, da li RH opet prijeti nekakva kriza gospodarstva malo veća i širih razmjera jer se ipak radi iako je sada nakon nagodbe ta tvrtka dosta smanjena, ali ipak se radi o značajnoj tvrtci, tvrtci dakle to su ono neka 2-3 ključna pitanja koja su mene zanimala. Ista stvar, recimo sada se i brexit konačno dogodio, što zadnje 3.g. kolko je trajao taj proces svi već mislili da možda se neće dogodit, koliko će to recimo utjecat isto na, na, na hrvatsko gospodarstvo i monetarnu politiku u budućnosti i još ću se jednom sad vratit u biti na početak svoje rasprave, a to je EUR-o, ja sam vas i zadnji puta prilikom izvještaja pitao šta će radit HNB kad se u RH uvede EUR-o, kroz nekoliko rasprava mi je objašnjeno da ću u biti imat još značajniju ulogu, ali mene sad ne zanima to pitanje, ako želite možete i to reć ako budete imali vremena, ali me zanima u kojoj smo fazi iz pogleda HNB-a mi sada spremnosti za uvođenje EUR-a odnosno da li smo spremni, do kud smo došli i kada bi po vama bio možda najbolji taj trenutak koji se mora dogodit? Evo toliko, hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Đujića. sa jednim dijelom vaše rasprave, znači vi ste rekli da nije pogodan vremenski trenutak da mi raspravljamo da li treba uvoditi EUR-o il ga ne treba uvoditi jer smo potpisali da treba uvesti EUR-o, pa međutim i druge države članice EU su potpisale takav sporazum, međutim pitanje je vremenskog trenutka, znači pitanje je dal je upravo sada naše gospodarstvo spremno za implementaciju EUR-a i vi ste sami spomenuli određene negativne konotacije implementacija EUR-a i onda je pitanje kako će se to odraziti na gospodarstvo. Što se tiče komunikacije sa građanima, a vi ste rekli da se ne komunicira sa građanima, pa građani su jasno rekli preko 50% u anketama da su protiv uvođenja trenutnog EUR-a, tako da, to je, to je činjenica i zbog toga se i otvara to pitanje. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Škibola, nisam ja to baš tako reko ne slažem se ja s vašom replikom, ja sam jasno rekao ne da nije trenutak da mi raspravljamo o tome hoćemo li uvodit euro ili ne, ne da nije trenutak nego je to bespredmetna rasprava jer smo se mi obvezali ga uvest i to je činjenica a ono što trebamo raspravljat je ovo što ste rekli kasnije, kad je taj trenutak i kad je nama najbolje kao državi da to napravimo. I to je predmet rasprave i o tome treba raspravljati i upravo zbog svih ovih efekata i koji negativni proizlazi iz toga, treba vidjet šta je pozitivno, šta je negativno i kada je najbolje to napraviti i koji su modeli, recimo HNB bi bilo dobro da od onog trenutka uvođenja eura, možda da se fiksira dosta ranije taj tečaj koji će biti pa da se ističu cijene već u tom tečaju, da se ljudi mogu pripremiti na to, to su recimo sve neki od modela o kojima trebamo razgovarati. To je to. Na građane sam, u biti na opasku prof. Lovrinovića da sam razgovarao s Bagom, onda sam zbog toga se referirao da razgovaram sa svima, između ostalog. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Ćuraja. postavljate se kao oporba a vaš kandidat za Predsjednika, g. Milanović, on je u predizbornoj kampanji rekao „slušajte, ja sam za kunu, kakva je, takva, naša je“. Pa što vi u SDP-u, zapravo ne znam što hoćete, jeste li podijeljeni, vi ste u pravo, potpisali su međutim nigdje ne piše kada, razumijete, to je potpisala i Češka i Mađarska i Poljska, Rumunjska, njima ne pada na pamet, nismo spremno realno a oni su morali. Pazite, ovaj guverner je dobio mandat da ostvari interese premijera Plenkovića u Bruxellesu, e onda su morali nekoga naći iz privrede a to je g. Bago, šef izvoznika koji isto treba neki mandat tamo, prema toma, idealna kombinacija i to društvo još istih ekonomista koje šeta po Hrvatskoj zajedno s njima, oni šire priču i samo jedna anketa govori da građani žele uvesti, to je anketa koju je naručio HNB i platio, eto vidite, demantirajte ako nije tako. Pa za početak ću vas demantirati da ja nisam za nedvosmisleno uvođenje eura, dakle vi očito ne čujete što ja govorim ili ne razumijete što sam ja rekao. kolega Lovrinović./… **Đujić, Saša (SDP)** Po meni je odgovorno ponašanje i odgovorna politika tražiti tečaj konverzije odnosno pripremat se za uvođenje eura. Ja ne govorim, vi cijelo vrijeme nastupate, kontradiktorni ste profesore, moram vam to reć. Vi prvo kažete trebamo ne uvest euro a onda kasnije govorite treba naći najpogodniji trenutak jer Poljska, Slovačka i druge zemlje su obvezale se ali ga još ne uvode jer im još nije trenutak. Pa o čemu vi pričate? Jeste vi za uvođenje ili za odgađanje? To ja ne mogu shvatiti jer sami sebe demantirate u istoj rečenici. Dakle ja, nebitno je, mi smo se obvezali ga uvest. I upravo to govorim, trebamo razgovarat kad je taj trenutak, to znači da je to za godinu, dana, pet ko što kaže Plenković, možda je za 20 g.,

I ovo je dobar trenutak da se diskutira o euru. Mi smo de facto u izbornoj godini, parlamentarni izbori dolaze i svaka ozbiljna stranka mora imati jasnu poziciju o euru. Da bi imala jasnu poziciju, sasvim je legitimno postavljati ova pitanja koje je postavio kolega Đujić. Neki odgovori još uvijek su nejasni i moraju se pojasniti prije nego što pa i stranka kao što je SDP, donese konačnu poziciju. Načelno da, jesmo za euro i Hrvatska je iskazala načelno svoju suverenu volju da uvede euro ali ga nismo uveli. I ne znači da ćemo ga sutra uvest. Uvest ćemo ga u onom trenutku barem što se SDP-a tiče, kad budemo u potpunosti sigurni da je to u interesu hrvatskog gospodarstva i države. A da, izvoznici se jako žale na svoju nekonkurentnost i zbog tečaja .../Govornik **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Upravo tako kolega Klisović, i dobro je da se o tome raspravlja, a i ja upravo mislim o ovo to govorim cijelo vrijeme, da je odgovorna politika na vrijeme počet o tome raspravlja i na vrijeme tražit tečaj konverzije da ne bi doživjeli šok jer i uz to traženje na vrijeme od godinu, dvije, tri ili pet godina prije uvođenja eura, po svim pokazateljima svih zemalja koje su to prije nas napravile ćemo mi nakon toga ući u recesiju i to je to. Ali treba biti odgovoran i počet na vrijeme se pripremat jer je to neizbježno ili na vrijeme o tome razgovarat ali razgovarat kad je najbolji trenutak za našu državu i za naše građane da uđemo u taj proces ali ja sam samo rekao da je promašeno danas razgovarat o tome, mi ćemo od toga odustat i mi nećemo nikad uvest euro. Znači to ne možemo, znači mi smo se, možemo ako V. Britanija izađe EU-a, izađe iz svega, odustat od svih dokumenata, e sad je samo pitanje, možda se i to dogodi jednog dana, ja ni to ne govorim ali sad je trenutak da je pozicija takva kakva je. Kolega Đujiću, drago mi je da ste spomenuli upravo našu obvezu odnosno naše pristupne pregovore koje se odnose i na uvođenje eura i da mi kao ozbiljna država i Vlade koje jesu, koje su bile i koje će biti, znaju točno što trebaju raditi a isto tako i HNB i novo usklađivanje i Zakona o kreditnim institucijama i o HNB-u, dakle sve postupke koje trebaju provesti ova Vlada i buduća Vlada i pronaći najbolje rješenje za uvođenje eura. Evo ono što je meni poznato da sada bi bio neki idealni rok, najbrži rok koji bi se moglo moglo dogoditi, eventualno u 2023. g. što znači da će to biti ali svakako moramo voditi računa o tome kako ulazimo i sa kojim tečajem. Pa tako je, nije to bezazlena stvar nit je to igra i tu je puno posla i tu je puno zakona i priprema za odradit da se što bolje i što spremnije u to uđe. Evo zato sam i pitao guvernera u kojoj smo fazi danas iz vašeg pogleda jer opet prije godinu dana otkad se odnosi ovo izvješće je možda bio jedan pogled, danas je možda neki drugi pogled. Možda će te 2023. o kojoj razgovaramo biti neka sasvim druga dimenzija. Tko zna šta se može dogoditi. Puno je tu stvari na koje ne može utjecati, ali se na vrijeme treba pripremat i treba odgovorno tome svemu pristupiti i razgovarati odgovorno. Znači, jedno su priče za birače, jedno su ovoga tako neke populističke stvari, ali drugo je odgovorna politika. Sada će u ime predlagatelja, poštovani guverner HNB-a nešto nešto reći o pitanjima koja ste postavili. **Vujčić, Boris** Da, hvala lijepa o ovim nekima o kojima sam pričao već puno puta tipa zadruga, mjenica, kuhara o tome ću možda nešto još u završnoj riječi, ali samo o ovoj tema EUR-a koja je važna naravno i aktualna. Ako je pitanje, dakle da, mi smo već donijeli odluku da ćemo uvesti EUR-o i referendum o tome je bio jel smo se na to već obvezali. Ako je pitanje tajminga kada uvesti EUR-o, onda sam htio samo reći da Hrvatska u ovom trenutku po stupnju realne konvergencije prema zemljama EU naprednija od bilo koje tranzicijske zemlje koja je do sada uvela EUR-o u trenutku kada je ulazila u tečajni mehanizam osim Slovenije. Od svih ostalih smo u ovom trenutku u višem stupnju realne konvergencije ako se pitate da li smo spremni u ovom trenutku. Jesmo, ako su oni bili spremni, mi smo još spremniji, velim osim Slovenije koja je imala viši BDP per capita mjeren paritetom kupovne moći. Isto tako kao što sam rekao mi smo u ovom trenutku najmanja zemlja još EU koja nije uvela EUR-o i mi smo isto tako još važnije od toga najeuroiziranija zemlja zemlja EU koja nije uvela EUR-o, a upravo taj visoki stupanj euroizacije čini potrebu uvođena EUR-a većom i čini koristi koje ćemo imati od uvođenja EUR-a većima, što onda odgovara i na ono pitanje zašto neke druge zemlje tranzicijske to nisu odlučile napraviti poput Češke, Mađarske ili Poljske. Zbog toga što je kod njih stupanj euroizacije bitno, bitno niži nego u Hrvatskoj. A zašto je niži nego u Hrvatskoj? Niži je nego u Hrvatskoj zbog toga što ne štede, što nemaju tradiciju štednje u stranoj valuti. A zbog čega mi imamo tradiciju štednje u stranoj valuti? To potiče prvenstveno iz '80.-tih godina prošloga stoljeća kada su ljudi počeli štedjeti u njemačkoj marci zbog toga jer je Središnja banka Jugoslavije u to vrijeme vodila kontinuiranu politiku devalvacije domaćeg tečaja kako bi pomogla izvoznicima što je obezvrjeđivalo štednju građana koji su odlučili da je bolje štedjeti njemačkoj marci. I zbog toga imamo i, i opet sad dolazim na neka prijašnja pitanja, zbog toga imamo i valutnu klauzulu. 1994. godine u Zakon o obveznim odnosima, sabor je unio valutnu klauzulu, ne središnja banka, kako bi zaštitio u vrijeme visoke inflacije i kontinuirane devalvacije one koji su imali potraživanja u stranoj valuti i kako bi omogućio da se u krajnjoj liniji daju krediti sa nižom kamatnom stopom. Zato kad imate takvu situaciju onda su i kamatne stope puno više, a to je opet kažem posljedica toga da je većina štednje u stranoj valuti. Znači to nema nikakve veze sa politikom središnje banke, to nema nikakve veze sa odlukom središnje banke, to ima veza sa lošim politikama devalvacije koja nije pomogla izvoznicima u prošlosti, nego je dovela do toga da građani izgube povjerenje u vlastitu valutu i pretežno štede u njemačkoj marci. Mi kad smo postali neovisna država 91% štednje u bankama je bilo u njemačkoj marci. I zbog toga imamo valutnu klauzulu i zbog toga imamo ovako visoki stupanje euroizacije i zbog toga ćemo mi biti zemlja koja će zbog toga najviše koristi izvući iz ulaska u Europsku Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Želim se samo još nadovezati, vi ste rekli gospodine guverneru da smo najspremnija najspremnija ajmo reći zemlja od zemalja koje su prije nas uvodile što je i logično s obzirom da je iza nas jedno 20-godišnje već iskustvo i to je upravo ono što trebamo učiti na greškama koje su imale prije ili ne greškama nego efektima koji su se dogodili zemljama koje su prije nas uvodile EUR-o. A kada pričamo, kad se volimo uspoređivati sa Poljskom, sa Češkom, sa Mađarskom, mi smo zemlja koja ima veći uvoz od izvoza još uvijek. Znači imamo takvo gospodarstvo. Druga stvar mi smo zemlja sa malim tržištem, sa malim brojem stanovnika, dakle mi se možemo u nekim stvarima s Poljskom uspoređivati, ali to je zemlja od 20 miliona stanovnika i sa ogromnim tržištem. I to opet neke razlike i nije to tako jednostavno, niti se to može samo tako olako reći oni su uveli, oni nisu.

kad zbrojimo izvoz roba i usluga onda imamo u ovom trenutku veći izvoz od uvoza, imamo suficit na tekućem računu platne bilance. Što se tiče samih izvoznika mi pričamo stalno s njima. Dakle, ima jedna izvoznika koja bi htjela imati slabiji tečaj, međutim ima grupa izvoznika i to su izvoznici koji u ovom trenutku imaju najbrži rast izvoza koji kažu da ih uopće tečaj ne smeta i da tečaj ovakav kakav imamo uopće nije faktoru u njihovom izvozu. Recimo najbrže rastuća industrija u Hrvatskoj izvozna je IT sektor koji kaže da im to uopće nije problem. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Poštovani guverneru ne mogu vjerovati ušima i svojim ušima. Dakle ovo što čujem od vas da tvrdite, čitavo vrijeme kako ste tamo dakle HNB radi na strategiji totalne euroizacije da nam opet na kraju priopćite maknuli smo tu vašu kunu sad moramo na EUR-o vidite. Prema tome, to je bila politika. Bio sam prije ljeta u Češkoj, Mađarskoj razgovarao sam ista je financija u središnjoj banci, kad sam ih pitao pa vi ste spremniji, vi tvrdite, pazite što je naprosto nebuloza, da da smo mi realno spremniji za EUR-o od njih razumijete, pa to naprosto, to vam više ni mala djeca ne vjeruju. Kad sam ih pitao zašto vi ne uvodite oni imaju daleko veći izvoz pokrivenost, zdraviju ekonomiju i to? Oni su se samo nasmijali i rekli, pa čujte zašto da mijenjamo konja koji je brz i koji dobiva što se kaže trke. Prema tome, prestanite dezinformirat hrvatsku javnost, radite svoj posao, a jednog dana svak će morati položiti račune za ono što je radio.

je najbliže zemlje EU od svih tranzicijskih zemalja koje su uvele euro. Ako vi tvrdite suprotno onda bi to trebali nekako pokazati. To je sve. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Bulja. Guverneru kažete da je euroizirana Hrvatska, da su štednje uglavnom u euru, da li je to možda učinak ovih iseljenih ljudi? Jel opet ponovit ću 6% BDP-a, 6, nešta BDP-a to je 20-ak milijardi kuna i više, jel dal oni štede u eurima, da li je to taj možda učinak te štednje jer ljudi zarađuju u eurima tamo. Znači mi smo te ljude potrali vanka da zarađuju i sada štede i to se prikaziva na taj način. Smatram da bi tribala biti jedna široka rasprava o kuni. Jedna od glavnih zadaća kada se stvarala samostalna Hrvatska je bila puška na hrvatskom ramenu i hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. Znači o tom treba ne samo sa te sentimentalne strane gledat, ali čini mi se da se nama izbija sve, svi ti aduti samostalne RH bez nekakvih argumenata stručnih utemeljenih rasprava što se ne more dogoditi u Poljskoj, Češkoj,

na bilo koja pitanja, znači mi smo poslali pismene pozive, dio zastupnika je bio u HNB-u i pozivam sve koji žele doći, uvijek smo otvoreni za tu raspravu. **Reiner, Željko (HDZ)** Zadnja replika je poštovanog zastupnika Šukera. **Šuker, Poštovani gospodine guverneru. Mislim da bi trebalo u ovom Saboru okrenuti pilu naopačke. Gdje bi Hrvatska danas bila da nismo postali članica EU EU 2013.? Koliko bi imala danas nezaposlenih, kolika bi nam bila prosječna plaća, kakvo bi bilo stanje sa gospodarstvo i koji bi uopće potencijal Hrvatske bio? Dakle da bi postali članica EU lako je lamentirat onima koji su u nekakvoj debeloj hladovini bili u trenutku kada su se vodili pregovori za ulazak u EU, Hrvatska je nešto dobila, a isto se tako na nešto i obavezala. E sada ako se na nešto obavežete, nekada je to među ljudima bilo dovoljno da se da riječ ili da se pruži ruka, a u ovom slučaju se potpisao nekakav dokument. Mi smo potpisali određene dokumente i oko odredbi tih dokumenata možemo raspravljati, ali tvrdit neke stvari koje naprosto ne stoje. Međutim, ja mislim da bi mi svi naprosto trebali biti sretni da nakon onoga svega što se događalo proteklih godina Hrvatska u ovom trenutku praktički zadovoljava skoro sve mastriške kriterije za ulazak u eurozonu. Poštovani guverner Narodne banke.

Ja ću se samo osvrnuti na polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2019. Dakle Dakle o čemu mi zapravo raspravljamo? O statističkim podacima odnosno konkretnim činjenicama gdje idemo i u kojem smo stanju bili u prvom polugodištu 2019., gdje smo bili zapravo da znamo koji su trendovi, tu je i 2018. i gdje idemo, ne u euro, ne ništa drugo, ali i do toga ćemo doć. Pa kaže onda da u prvoj polovini 2019. je godišnji rast realnog BDP-a od 3,1% čemu su pridonijeli najviše potrošnja kućanstva i bruto investicija u fiksni kapital, onda nadalje kaže zaposlenost je bila veća za 2,3%, prosječna nominalna bruto plaća veća za 3,8%, ako gledamo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, inflacija potrošačkih cijena je usporila sa 0,8 u 2018. na 0,8 u lipnju 2019. itd. temeljna inflacija je nešto blago porasla i tu možemo nać niz opravdanja odnosno odnosno obrazloženja. Apsolutno ono podaci koji su izuzetno konkretni, koji su bitni i koji su prije svega bitni za sva makroekonomska kretanja, a i za gospodarska kretanja našeg ukupnog ukupnog gospodarstva. Evo tečaj kune recimo na kraju lipnja 2019. je 7,39 je bio itd., itd. broj kreditnih institucija, neto prihodi iz transakcija s proračuna EU su značajno porasli, znači kako apsorbiramo sredstva, kako ih koristimo. Dobit banaka recimo u prvoj polovici 2019. je iznosila 3,8 milijardi kuna što je porast za 10%, tu vidimo koje su i kreditne aktivnosti itd., itd. I onda mi dođemo na raspravu o euru. Inače glavni jedni od ciljeva glavnog cilja svih središnjih banaka pa tako i HNB-a je održavanje stabilnosti cijena, regulacija općenito kreditnih aktivnosti i likvidnosti banaka itd., mislim da kroz instrumente različite se to i postiže, jedan od onih je i stabilnost tečaja. Onda kada dođemo do stabilnosti tečaja onda možemo doći i do eura i onda zapravo ja ne vidim tu opće ikakvu temu za raspravu. Mi danas u Hrvatskoj praktički imamo euro. Znači nema neke pretencioznima za suverenost za neku vlastitu valutu, za neki nacionalni naboj, ne damo svoje, to ljudi vole čuti kako se borimo za sebe, za svoju kunu, za svoju valutu jer mi smo pravi Hrvati. Nema, tko je tu pravi Hrvat? Da počnem pobrajati imovinske kartice tko ima štednju u čemu ima štednju? Svi u euru. Tko je ima, manje-više je u eurima. Ne govorim samo ovdje, govorim i za naše građane u čemu se kupuju stanovi, u kojoj valuti se cijene kad nekome pričate, koji kvadrat, niko ne zna, koje su prosječne cijene kvadrata u Zagrebu u kunama, ali u EUR-ima znamo svi i bilo gdje drugdje. Kad prodajemo auto il kupujemo auto, u čemu, u čemu ga izražavamo, u kunama, odite na Njuškalo, šta piše tamo, oni preračunavaju, a u EUR-ima se opet stavlja, kad, kad govorimo o samo pokrivenosti nacionalne valute, opet i rezerve su sve snosimo sve rizike te valute, apsolutno sve, praktički mi nju imamo, a koji su nam benefiti, e te baš nemamo. Neki od benfita koje ćemo dobiti zasigurno, kolega Đujić je reko da je neminovno, samo ću se vratit na one, na one negativnosti uvođenja EUR-a osim doduše vjerojatno ste to i spominjali, inflaciju i troškovi konverzije, da zabilježeni su inflacija 0,2-0,3%, troškovi konverzije do 0,5% BDP-a, ali kao sve zemlje koje su uvele EUR-o su došle do krize s obzirom da je bila globalna kriza i one zemlje koje nisu uvele EUR-o su tako došle do krize, pa možemo reć da i one koje nisu zapravo zato što nisu došle do krize jel dakle to nam nije neka, neka baš razlog, kad imamo, a govorimo o ovoj štednji, znači 75% štednje je u EUR-ima znači svih građana, ne samo ovdje u saboru nego i svih onih koji hvala Bogu imaju i mogu štediti, ne kažem da njih možda ima puno. Uvođenjem EUR-a ukidamo valutni rizik što direktno utječe na visinu kamatne stope, na zaduživanje, na naše građane, nemamo rizik aprecijacije, deprecijacije, dakle kod investicijskih ulaganja, niži transakcijski troškovi, mislim što se tiče inflacije itd., itd., znači treba jedna edukacija, trebaju građani znat, ali prije svega svi ono što građani već sami znaju da EUR-o je već tu, zvao se on kuna, EUR-o il nekako drugačije nažalost ili na sreću kako god uzmemo, to je činjenica, to je sadašnje stanje. Guverner je govorio zašto je to tako, imali smo hiperinflaciju '80.-tih, svi se sjećamo one Markovićeve Jugoslavije itd., čak i mi mlađi i tangovanju kak bi tako rekao ovaj markama na pijacama itd. dok nije bilo reda i naravno onda još jedna stvar koja je doprinijela i valutnoj klauzuli i okretanju u stranoj valuti je bio i rat da se razumijemo, to nije guverner spomenuo, znači ratna zbivanja i nesigurnost mislim da je to apsolutno jedan od i glavnih razloga ako ne i te nasljedstva iz bivše države, tako da sve rasprave oko toga ne treba štetno sve, treba svesti na to da pametno odaberemo trenutak i način i mehanizma i, i način na koji ćemo regulirati po kojom onom krajnjem tečaju ćemo napravit tu konverziju i to je sva suština rasprave koja treba biti. A to da će nam se ne znam što dogoditi kad uđemo, ne mi već danas imamo EUR-o nažalost kažem ili na sreću i sve o njemu i u njemu dogovaramo, pregovaramo, razgovaramo, još nam samo fali da i plaće još budu izražene u EUR-ima i onda ćemo zbilja biti euroizirani maksimalno. Zahvaljujem. Hvala, imamo repliku poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Imamo jer me kolega spomenuo ovoga prvo moram ispravit jedan netočan navod, nemamo mi danas EUR-o jer da bi imali kompletno EUR-o onda bite mogli, morali moć plaćat u EUR-u u trgovinama, to još uvijek nemamo, ovo ste u pravu da sve i kad dajemo oglase ili nešto prodajemo u EUR-ima i kvadratima to je točno. Kad ste spomenuli da sve zemlje koje su uvele EUR-o su ušle u krizu da sam ja rekao, rekao sam i to je činjenica, ali nisam to reko u kontekstu da mi ne trebamo zbog toga uvest EUR-o, nego da nam to slijedi i da se moramo pripremit da to prođe što bezbolnije, a ovo sad globalna kriza, svi su imali, gledajte to je činjenica i Njemačka kad je uvodila EUR-o je imala posljedice iza toga i mi trebamo samo izvuć primjere i, i dovest mjere kako to što blaže odradit, a neću sad ono govorit, može se reć onda najbolje čekat, pa kad bude kriza onda smo tako i tako u krizi, pa uvest, ne jer bi onda bilo još gore, ali treba odgovorno o tome

dijelimo sudbinu Eurozone, ne možemo pobjeći od toga htjeli mi biti u EU ili ne, mi nju dijelimo, ni mi da danas nismo članica EU opet bi dijelili istu sudbinu Eurozone upravo zbog te naslonjenosti na tu valutu, zbog rezervi, zbog mentaliteta našega, zbog mentaliteta jel sve bježimo toj sigurnosti, to je taj safe haven, znači to je valuta u kojoj, koja je zamijenila jednostavno njemačku marku i to je u našem mentalitetu, htjeli mi, ne htjeli, priznali mi, ne priznali, imali neke nacionalističke pobude, htjeli skupit bodove ili ne htjeli skupit bodove, al nažalost i najveći Hrvati štede u EUR-ima, plaćaju u EUR-ima, govore o EUR-ima, kupuju u EUR-ima, prodaju EUR-e, tako da mislim da tu više rasprave oko toga samo treba bit ovo što ste rekli i tu se slažem da…/Upadica: Hvala/…bude to što povoljnije za nas. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Pernara, nema ga, gubi pravo na govor, pa će,

Hvala g. potpredsjedniče, evo želim se na kraju obratiti ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku, ozbiljna je tema, govorimo o monetarnoj politici i financijskoj stabilnosti, HNB-u, želim sumirati stavove ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku i konstatirati da mi, da je ova situacija daleko od stabilnosti, mi imamo fundamentalnu neravnotežu kako to naziva MMF u platnoj bilanci, mi imamo fundamentalnu neravnotežu u vanjsko trgovinskoj razmjeni, to što se ovdje govori da nam pokriva, teku, račun tekućih transakcija, prihodi od turizma, ne daj Bože da samo jedne godine nešto se dogodi, a ovisni smo, najovisnija smo zemlja o turizmu u čitavoj EU, dakle ova dakle ova politika vodi slomu neka ovo bude i ostat će zapisano, mi razumijemo da ovdje ljudi koji su došli iz HNB-a oni moraju braniti ovo što govore jer je premijer naredio tako, mandat se dobije zbog toga da se upravo ljudima objašnjava, sve su ankete svih agencija u RH pokazale da najveći postotak hrvatskih građana smatra da bi EUR-o bio poguban za RH koja je u teškim problemima gospodarskim, demografskom osipanju, iseljavanju, deindustrijalizaciji, fundamentalnoj neravnoteži u vanjsko trgovinskoj razmjeni, padu proizvodnosti, nestabilnom mirovinskom sustavu itd., međutim pazite kroz propagandu, medije vi možete čuda pokazati, znači ako 10-20 puta 10-20 puta ponovite laž, ljudi će misliti da je to istina, to su dobro poznate metode od prije. Dakle, sve je pitanje toga zašto je netko došao u ovaj sabor ovdje, da li da brani svoje pozicije, svoje stranke ili svoje interesne skupine ili je došao zastupati interese građana. zašto se vodi propagandna akcija za EUR-o, EUR-o je politička pitanja, ono, ono odavno nije ekonomsko pitanje, oni koji se žele više informirat o EUR-u pogledajte literaturu zašto Danska ne želi, jedna od najrazvijenijih ne uvodi, Švedska, pa one bi trebale prve, nisu, pametne zemlje. Zašto Mađarska, Češka, Poljska, pa ni Rumunjska ne žele, vidimo kako je Grčka nagrabusila dragi građani, oni nas žele ubaciti u brzi vlak za Grčku, a onda kad uđeš onda je predviđeno da nema izlaska, znate, znate to je karta u jednom smjeru. I neki govore Njemačka isto trpi, ma Njemačka će uvijek izvlačit najviše koristi od toga, ako, ja nemam vremena o tome previše govorit u 5 minuta, al vas upućujem na video prilog koji sam snimio na pola, prije jedno pola godine na YouTube o tome da je EUR-o novac bez države, on traje doduše malo dugo oko 70 minuta, znači konzistentno i jasno, ko se želi informirati, kao odgovor na ovu propagandnu kampanju Vlade i HNB-a i ljudi će to sve više gledati, tamo su argumenti, ne možete 70 minuta ipak budalaštine i viceve pričat, znači jedno tipično akademsko predavanje oko toga. U tom smislu moramo izaći iz tih zabluda, mi HNB moramo vratiti pod demokratsku kontrolu, vi koji pratite il ne pratite, Švedska radi sada promjenu zakona o njihovoj središnjoj banci gdje će ući ponovo državna revizija, uvode im dodatne mandate zašto su za, promijene su i u statutu Europske središnje banke, ali ovdje se govori jedna istina, ovde mediji ne prate nas iz oporbe, ne prate ni ono što je u znanosti novo, ovde se prodaje propaganda, ali ovo neće, žao što hrvatski narod i građani moraju patiti, još će izgleda morati jedno vrijeme barem do parlamentarnih izbora patiti i to se mora prekinuti i zato smo mi, nismo mogli ovo trpjeti, predali smo kaznenu prijavu protiv HNB-a zbog slučaja švicarski Franak, zbog RBA Štedno kreditnih zadruga, ti ljudi pate, razbolijevali su se, mi ćemo ostati na ovoj crti obrane iz Promijenimo Hrvatsku, ima stručnih ljudi, poštenih koji znaju i koji su dovoljno hrabri da se bore za ovu, za ovu zemlju koja je dobila, pobjednička zemlja, pobjednička vojska, kolko je danas tih branitelja koji su ponosno branili RH, stvorili suverenitet državu, pate i umiru zbog toga što se razbolijevaju, ne mogu vraćati kredite, oni su postali dužničko roblje, zarobljenici bez puške, drugi su preko 300 000 ljudi moralo i više 500 000 iseliti i oni iz vana šalju doznake da spašavaju svoju domovinu i one koji su ostali. Poštovani građani, pozivam vas na demokratsku revoluciju u RH, na drugi domovinski rat da se obračunamo sa svima onima koji su upropastili RH. Hvala. Slijedeći Klub biti će onaj nezavisnih lista mladih u ime kojeg će završno govorit poštovani zastupnik Škibola, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Evo, mogu zamijetiti da se bliži ideološka tema, Zakon o pobačaju, pa vidim da se napunila sabornica, došli su i HDZ-ovci, došli su i SDP-ovci, međutim kada se raspravlja o bitnim temama kao što su ekonomska pitanja, kao što je monetarna politika od koje građani imaju najviše koristi, a u ovom kontekstu štete, e onda ima samo par saborskih zastupnika koji se kritički osvrću i koji raspravljaju ovdje u sabornici i to je pokazatelj političkog i društvenog stanja, to je pokazatelj zapravo politike kakva se provodi u RH. Građani Građani moraju znati da se na tim temama njih dijeli, da to nisu teme koje su teme zapravo važno u kontekstu egzistencijalnih razloga i to su teme koje i mediji potenciraju, ne samo te političke strukture, ali kao što sam rekao već na početku tj. u prethodnoj raspravi, što bude lošije ekonomsko stanje to će ljudi sve manje gledati na te teme i jednostavno dolazit će do sve više protesta, a i protestne opcije će rasti. Al ono na što sam se morao nadovezati, guvernera narodne banke nema sada ovdje, on je rekao da su krediti kod RBA zadruga potpisani u Austriji, znači vi ste rekli da se sav taj posao vršio u Austriji …/Upadica iz klupe se ne razumije/… Ha, gledajte vi ste rekli, gospodine nemojte mi se ubacivat znači dok govorim, molim vas potpredsjedniče sabora da opomenete guvernera, vi ste rekli da su ljudi išli u Austriju i da vi zapravo nemate nikakve odgovornosti nego je to pitanje austrijske države, to ste vi rekli, a hrvatska Vlada je donosila ovdje zakon u HS upravo zato što se to dešavalo na teritoriju RH. Te austrijske Te austrijske zadruge imale su posrednike, ti posrednici su bili građani tj. državljani RH i oni su skupa sa tim austrijskim mešetarima kamatarili naše građane i to je činjenica, imamo čak i pravomoćne presude, imamo mnoge dokaze, emisija Provjereno je radila mnoge emisije na tu temu gdje su ljudi jednostavno svjedočili i to i mnogi znaju da je to tako. Međutim, vi to izbjegavate i postavlja se pitanje zašto. Znači, u čijem interesu vi dajete takve izjave? Ali indikacije ukazuju na to da zapravo vi radite za interese tih stranih bankara jer što se tiče isto i ovoga napada na ustavnopravni poredak po pitanju Raiffeisen banke. Vi ste rekli kao da zbog razgovora vašeg sa predsjednikom Uprave Raiffeisen banke pa je on dao ostavku. Ali to su dezinformacije, to su manipulacije. Mi smo vidjeli da je nedavno dao isto ostavku i predsjednik Uprave Zagrebačke banke. Možda ste i vi tu izlobirali jel'da da i on da ostavku? Međutim, mi ćemo ono što vam ja obećajem mi ćemo pozorno pratiti, pozorno ćemo pratiti koje će biti rješenje Hrvatske narodne banke po pitanju Raiffeisen banke i napada na ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Ja vam to obećajem da ćemo pozorno pratiti. I moram reći gospodine Vujčiću kada se donosio u Hrvatskom saboru Zakon o ništetnosti onda kolega vaš koji sjedi sada do vas gospodin Bojan Fras je dan prije donošenja tog zakona gospodine Fras vi ste našli kao neke zamjerke u zakonu koje sam ja predlagao u Hrvatskom saboru, a znali ste mnogo prije sadržaj samoga zakona. Dan prije donošenja zakona u Hrvatskom saboru vi ste intervenirali kako bi odgodili taj zakon i zapravo dali na vremenu da se lobira kako taj zakon ne bi išao. Vi iz Hrvatske narodne banke koji bi trebali štititi interese hrvatskih građana bavite se takvim stvarima. Ali gledajte, ono što ću vam reći, ta priča neće tako završiti kako ste vi mislili. Ta priča neće tako završiti kako ste vi mislili i dok sam ja ovdje u ovom Hrvatskom saboru borit ću se za hrvatske građane i te stvari će izlaziti na vidjelo. Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Mosta i nezavisnih lista u ime kojeg će završno govoriti poštovani zastupnik Bulj. **Bulj,

interese građana, gospodarstva, čuvati stabilnost. Međutim, hrvatska ne narodna banka apsolutno ništa to nije radila. Ja to nisam dobio odgovore. Nisam dobio brojne odgovore koje sam postavio kao zastupnik i moje kolege koje su ovdje nastupale i postavljale pitanja ne samo sada, nego već godinama se ponavlja pitanje. Jednostavno vi usklađujete trenutnu svoju politike Hrvatske narodne banke aktualnom premijeru. Tako ste prije, a sada s bivšim premijerom u taču i Emilom Tedeshijem svirali kasete, tako i sada vodite tu politiku. Ja ne biram nikome prijatelje, ali nemojte provoditi politiku koju vam nameće premijer. Vi morate štititi, vas je imenovao Sabor, vas je hrvatske interese i interese građana. Meni je nezamislivo da jedan saborski zastupnik kaže malo prije ovdje hvaleći politiku guvernera iz HNS-a gospodin Čuraj koji kaže: „Što kuna, to je nacionalistički.“ O čemu on priča? Znači, spomenuti hrvatsku kunu da je to nacionalizam? Ako je to tako ja sam nacionalist i kakav problem. Što je to problem biti? Mislim ja ne mogu uopće shvatiti logiku razmišljanja guverneru kako oni to infiltriraju, svi štede u eurima. Da, da. Sve ste potjerali da zarađuju u Njemačkoj eure, u Irskoj. Ne znam gdje sve nisu otišli. Pa zašto Poljska, ako hoćemo, zašto Poljska ne uvede euro, Danska, Češka? Zašto? Mene kao građanina, a prije svega kao zastupnika mene zanima zašto je prodano zlato 15 tona zlata? Mene to će zanimati. Ja sam kao zastupnik slušao, pitao sam. Mene to zanima. Jel' to nacionalni interes da Albanija, Kambodža, Bugarska, svi imaju zlatne rezerve u Hrvatskoj narodnoj banci poslije Hrvatske? I ne zna se tko je više prodao ili dok je bio ministar Šuker ili dok je bio SDP-e. Tko je prodao zlato? Gdje je zlato? Tko vam je dao pravo?

Idemo dalje. Znači guverneru od vas očekujem da mi odgovorite zbog čega je korišteno 10 milijardi kuna jedna tvrtka 10 milijardi kuna, je korišteno 10 milijardi papirom mjenice bez pokrića. Pa gdje je tu bila Hrvatska? To je udar na financijsku stabilnost. To je direktan udar na financijsku stabilnost. Znači tisuće pitanja se postavlja. Ne dobivamo odgovore. Štedne kreditne zadruge, donijeli smo zakon jednoglasno ovdje, ne dvotrećinskom većinom nego više nego Ustav, to se ne poštiva. Znači ta odluka se ne poštiva. Hrvatska narodna banka ne daje stav oko udara na ustavni poredak, a i prije je bilo … utjecaja kod štedno kreditnih zadruga Raiffeisen gdje su PR-ovci pomagali u nastupu i zastupali te štedno kreditne zadruge da i sada PR se raspisuju banke traže PR da bi lobirale kod Ustavnog suda. Vi ste se očitovali, ali koje ste mjere poduzeli? Mene zanima koje ste mjere poduzeli. Hrvatska država ima znači svoj nastanak. Ja sam spomenuo znači u početku da je bio cilj nekada hrvatska puška na hrvatskom ramenu, hrvatska lisnica u hrvatskom džepu računalo se na valutu da treba otvoriti raspravu široku, da treba kazati Lovrinoviću ili prof. Lovrinoviću ili ne znam kome – vi ste budale, vi ne znate ništa – nego … široku raspravu. Ne nas pozvati u nas saborske zastupnike, nego javnu raspravu da u medijima jedna stranica bude onih koji govore razloge zašto ne, a druga stranica zašto uvesti euro, pa da narod može odlučiti. Ili da damo mogućnost onoga što je najsvetije da narod kaže nakon toga referendumom da li je za to ili nije za to. Znači da omogućimo, da damo mogućnost. bih vas još jednom zamolio da izađete odgovoriti na ova pitanja. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šuker je digao povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Hrvatska država i sve se događa temeljem određenih papira. Tako i ovo što gospodin Bulj priča, sva je dokumentacija u Hrvatskoj narodnoj banci. Prema tome, ovakve stvari tu nekorektno iznositi, ali nije važno što se kaže, nego tko kaže. Hvala lijepo. Ja procjenjujem da ipak nije povrijeđen Poslovnik. Ljudi ovdje govore svašta, pametne i bedaste stvari, istinite i lažne stvari. Prema tome, nisam ja taj da procjenjuje da li je nešto pametno ili bedasto, istinito ili je čista čista laž. To je demokracija pa svatko može govoriti što hoće do jedne granice. Ne smije naravno drugoga vrijeđati. Sljedeći Klub zastupnika bit će Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, a završno će govoriti u ime kluba poštovani zastupnik Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Evo ja ću samo kratko. Zapravo me kolega Marin Škibola ponukao da nešto kažem. Nisam imao namjeru. Ali evo na početku ću ipak reći. Bez obzira imali mi u Saboru ili u državi stav za euro ili protiv eura smatram, a pretpostavljam da se slažete samnom da bi se i u Hrvatskom saboru trebala voditi rasprava o tome argumentirana rasprava, ali ne da se ovako na mala vrata lomi preko koljena euro i da se nikoga u Hrvatskom saboru nije pitalo nije pitalo jesmo li za to ili ne. A nije se razgovaralo gospodine Šuker, nije se. Znači kada smo dali podršku Vladi, dali smo i euru? Jedino to možemo reći. Ali ok. Ja sam za ponovnu raspravu da se da se ljudi očituju i vi u HDZ-u, i ovi u SDP-u, i mi Suverenisti i ljudi iz Mosta neka kažu što misle o euru. Dakle, to je jedna stvar. A sada što se tiče gospodina Škibole, tako je dolazi sada zakon koji je SDP-e predložio o pobačaju. U životu postoje razne teme koje su bitne. Meni je bitna ideologija, bitan mi je svjetonadzor. Znam da je i vama bitno to isto bez obzira što ste rekli ono što ste rekli. Tako da svaka je tema bitna i ona ekonomska, financijska i ona ideološka. Ja bih čak nadopunio malo ovo što govorim nisu ljudi išli u rat i ginuli za domovinu zbog mirovina evo npr. kolega Bulj, nego zbog ideologijskog svjetonadzora što je nešto ipak važnije zapravo od samih financija. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime izvjestitelja završno govoriti poštovani guverner

Hvala lijepo. Evo pokušat ću sada proći neke od ovih stvari. Sad puno tih stvari sam ja već govorio u Saboru, odgovarao, recimo zlato to se dogodila prodaja pred skoro 20 godina, pa je guverner koji je tada bio guverner o tome objašnjavao više puta. Ja se sjećam da sam bar jedanputa u Saboru govorio o tome. Prema tome, to su pitanja koja su od prije 20 godina. Ali budući da evo imam pola sada mogu još jedanputa ponoviti. Dakle, to se dogodilo u vrijeme kada su i druge središnje banke prodavale zlato, kada je cijena zlata išla dolje, a situacija sa zlatom je takva da je to u najvećoj mjeri kada imate zlato u biti jedna špekulativna vrsta imovine. Zbog čega? Zbog toga što ne dobivate nikakav prinos na nju i još morate plaćati nekome da čuva. To zlato nije ni bilo ovdje. To je bilo u inozemstvu i morate plaćati da ga netko čuva tamo gdje je. I sada ja sam čak jedanputa izračunao tu kada je bilo to pitanje u Saboru, ne sjećam se da li ste ga vi postavili, ali da bi Ministarstvo financija dobilo puno manje novaca od Hrvatske narodne banke kao senioraže prihoda koji se alocira Ministarstvu financija da smo to zlato zadržali. Zašto? Zato jer morate na to zlato raditi tzv. „mark to market“ na kraju godine ovisno gdje je cijena zlata ono utječe na rezultat Hrvatske narodne banke. I kada smo izračunali kao da smo ga imali da nikada nije prodano „mark to market“ kroz sve te godine ispalo je da nam se uopće ne bi isplatilo da smo ga čuvali. Tako da u biti smo bolje prošli zbog toga što je ono bilo prodano. I velim, onda to je bilo prije 20 godina i mnogi su tada to i činili recimo Bank Of England je prodavala jako puno zlata u to doba. Kuhar, to sam već isto nekoliko puta odgovorio na to pitanje. Dakle, kuhar je jedna jako dobra stvar jer to se pojavilo u novinama kada smo mi u biti radili ono što se zove outsorcing. Mi smo u biti te usluge dali vanjskoj firmi. To je ono što je i Vlada u jednom trenutku pokušala napraviti pa nije uspjela. I time smo smanjili troškove što svatko može ustanoviti vrlo lako da su troškovi kuhinje pali sa tim outsorcingom. Što se tiče mjenica Agrokora i na to sam već odgovorio, ali da ponovo odgovorim. Dakle, mjenice koje je izdavao Agrokor nemaju baš nikakve veze sa Hrvatskom narodnom bankom. Vi sada možete potpisati mjenicu uvaženom zastupniku Šukeru i on vama može. Vi kada izađete ovdje odete na Narodne novine, kupite mjenicu, potpišete mu mjenicu i date mu i to nema baš nikakve veze sa Hrvatskom narodnom bankom. Ali to nema nikakve veze sa nama. To je privatni posao između vas. … /Upadica Reiner: Kolega Bulj, nemojte dobacivati iz klupe. Pa dajte … konačno ušutiti…/… Po svim zakonima kojih se mi moramo držati, a koje je donio ovaj Sabor narodnom bankom, niti mi tu imamo što nadzirati. To je jednostavno privatni posao između vas i to je bio privatni posao sa kojim nije imao ništa HNB-e. Ono što je bilo pitanje zastupnika Đujića što je sada sa tom tom firmom, u biti to je sada nova firma Forte nova. Ja moram reći da u ovom trenutku mi to ne pratimo toliko pozorno. Nama je fokus bio kada je to imala utjecaja na financijsku stabilnost. Agrokor je imao utjecaj na financijsku stabilnost onda kada su domaće banke bile snažno izložene prema Agrokoru. I mi smo tada smanjivali izloženost banaka prema Agrokoru kako bi ako dođe do bankrota Agrokora što se na koncu i dogodilo financijski sustav ostao stabilan. I to smo uspjeli napraviti i time smo obavili onaj svoj dio posla. Sada je to firma koja je u rukama pretežno stranih vlasnika koja koliko vidim radi ovako sa strane relativno stabilno, ali je ona još uvijek najvažnija pojedinačna kompanija u Hrvatskoj sa najviše zaposlenih, sa najvećim prihodima i naravno nije svejedno što će se s njom događati u budućnosti. Međutim u ovom trenutku ona izgleda iz naše perspektive dosta stabilno. Ali s naše perspektive budući da je izloženost domaćih banaka prema toj kompaniji sada mala ona ne predstavlja više nikakav rizik u smislu posla kojim se mi bavimo. Što se tiče RBA zadruga, opet to ponavljam već sam rekao, ni prvi puta nismo to rekli rasprava je bila u ovom Saboru isto pred puno godina to su to su zadruge ili kako hoćete, banke, zovite ih kako hoćete koje nisu licencirane od strane Hrvatske narodne banke. Ako nisu licencirane, mi ih ne možemo nadzirati. Znači to je opet zakon koji je donio Hrvatski sabor. I nije tu bilo nikakvog posla za Hrvatsku narodnu banku. Što se tiče eura bilo je dosta pitanja. Valutnu klauzulu to sam vam pričao već. Suficit na tekućem računu platne bilance on postoji. Potrošački optimizam netko je pitao da ne vidi potrošački optimizam kako mi dolazimo. Znači, postoji standardizirani upitnik koji je standardiziran ne samo u Hrvatskoj na razini Europske unije kojim se ispituje potrošački poslovni optimizam i on je jednostavno posljedica anketnoga ispitivanja koje pokazuje da on jest u ovom trenutku na nekakvom povijesnom maksimumu. Što se eura tiče ja bih samo ponovio da Hrvatska nema razloga da se misli da ulaskom u euro-zonu Hrvatska će doći u recesiju ili da će se rast usporiti. Ako išta dakle držeći sve ostalo konstantnim nakon ulaska u euro-zonu to će biti dodatni poticaj rastu hrvatskog gospodarstva kao što je bio i ulazak u Europsku uniju. Da nismo ušli u Europsku uniju sasvim sigurno ne bi porastao dvocifreno i izvoz hrvatske, ne bi mala i srednja poduzeća Hrvatske dobila pristup tržištu Europske unije i oporavak bi bio bitno sporiji nego što smo ga vidjeli nakon ulaska u Europsku uniju. Sva istraživanja pokazuju da zemlje koje su ušle u euro-zonu su držeći ostalo opet konstantnim imala koristi od ulaska u euro-zonu. Ono čega se treba paziti je međutim da taj ulazak u euro-zonu zbog toga što rizik zemlje pada, što zbog toga kamatne stope padaju, rejting raste to se dogodilo u svim zemljama, ne dovede do toga da dođe do pretjeranoga zaduživanja. To je ono što se dogodilo Grčkoj recimo. Jel' to je taj grčki scenarij. Međutim, ako vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku, onda će monetarna politika biti zajednička. Znači glavna je fiskalna politika. To se neće dogoditi. Uz to postoji i niz osigurača koji su u ovom trenutku uvedeni na razini Europske unije nakon krize koji trebaju kontrolirati da do takvih stvari koje su se dogodile sa Grčkom ne dođe. Recimo, Grčka je po ulasku u europsku monetarnu uniju budući da je premija rizika na dug Grčke snažno pala, da su im se kamatne stope smanjile, digla svoju socijalnu potrošnju 2001. kada su ušli u monetarnu uniju do 2008. godine znači u samo 8 godina na razinu Njemačke. I to je naravno dovelo do toga da je dug postao previsok jer to se moglo napraviti samo iz duga, zaduživanja. Ali budući da je zaduživanje bilo jeftino odjednom oni su krenuli se zaduživati, zaduživati, zaduživati budući da je nominalna stopa rasta BDP-a je bila dosta visoka, investitori su iako ne svi investitori, prvenstveno europski investitori i to sa sjevera Europe su bili voljni posuđivati novce Grčkoj i Grčka je jednostavno nagomilala toliko duga da u trenutku kada je došlo do recesije, kada je ta nominalna stopa rasta BDP-a pala svi su se svi su u jednom trenutku shvatili da Grčka nema kapacitet vraćati taj dug. Znači, to je greška. To je neki rizik koji se može dogoditi. Međutim, on se neće dogoditi zemlji koja vodi odgovornu fiskalnu politiku. Ako će Hrvatska voditi odgovornu fiskalnu politiku takve opasnosti nema. Međutim, ako Hrvatska ostane i izvan euro-zone, ako ne uvede euro i bude vodila neodgovornu fiskalnu politiku, opet će nam se dogoditi problem. Znači, to je svejedno ušli mi ili ne, mi moramo voditi odgovornu fiskalnu politiku. Osim toga naravno ulaskom u monetarnu uniju, ja to naglašavam, mi se odričemo relativno malo suverenosti. Svi ključni mehanizmi budućeg hrvatskog rasta ostaju u našim rukama. Znači i porezna politika, fiskalna politika, i politika zdravstva, i politika mirovinskog sustava, i pravosuđe, i obrazovanje, i državna administracija i sve ono što čini poslovnu klimu lakšom, boljom ili lošijom sve o tome ništa ne govori niti Bruxelles, ni Frankfurt. Sve se to odlučuje ovdje u hrvatskoj Vladi i u Hrvatskom saboru. A upravo su to stvari zbog kojih neke zemlje su uspješne a druge nisu, a ne činjenica da su uveli euro ili ne. Upravo to razlikuje zemlje jer u toj istoj euro-zoni u koju mi ulazimo imate i zemlje poput Njemačke, Finske, Nizozemske i zemlje poput Grčke, Italije, Portugala da samo neke naveden koje nisu ni približno slične niti iste i koje se bitno razlikuju i po svojim potencijalnim stopama rasta, i po svojoj vanjskoj ranjivosti, i po strukturi gospodarstva. Zašto? Zato jer drukčije koriste sve ove stvari koje su čvrsto u nacionalnim rukama. Mi kada smo ušli u Europsku uniju ja sam to govorio tada kao zamjenik glavnog pregovarača, se nismo odrekli puno ekonomske suverenosti. To se samo čini da smo se odrekli nečega bitnoga. Mi smo u biti što? 4 slobode. Sloboda kretanja roba, ljudi, usluga, kapitala. Ako pogledate koliko se efektivno smanjila carinska stopa nakon što smo ušli u Europsku Ako pogledate što se dogodilo sa slobodom kretanja kapitala, imali smo samo dvije kapitalne kontrole. Otvaranje računa rezidenata u inozemstvu i kratkoročno financiranje nerezidenata. Maknuli smo i jedno i drugo, nije se dogodilo ništa. Ako pogledate slobodu kretanja ljudi, većina zemalja je zadržalo derogaciju u kretanju naše radne snage. Tako da praktički sve što se dogodilo, ono jedino bitno u biti što se dogodilo ako pogledate ekonomski da smo morali usvojiti europsku politiku subvencija koja ima ograničenje i koja mora biti horizontalna, a ne vertikalna kako smo ju mi imali. Recimo nisu nam ni rekli da moramo prodati brodogradilišta, privatizirati. Jedino što su rekli da moramo dovesti subvencije na razinu i strukturu koju dozvoljava politika Europske unije. Sve ostalo je ostalo u hrvatskim rukama. Ako pogledate neovisnost monetarne politike bilo je govora o tome o ekspanzivnosti monetarne politike. Mislim da je zastupnik Lalovac o tome govorio. Znači, vrlo vrlo visoka ekspanzivnost monetarne politike Europske središnje banke. Ako Hrvatska želi zadržati neovisnost, što bi to značilo? Da mi ako hoćemo možemo voditi drukčiju politiku od Europske središnje banke. Što bi to značilo? To bi značilo da mi recimo da inflacija poraste u Hrvatskoj i Hrvatska narodna banka želi zaoštriti monetarnu politiku. Kako bi mi to napravili? Dignemo … stopu. I što će se dogoditi? Ništa. Banke će otići jer smo u Europskoj uniji, postoji sloboda kretanja kapitala i refinancirat će se u euro-zoni kod Europske središnje banke dovest će kapital u Hrvatsku i Hrvatska narodna banka će morati jednostavno otkupljivati te eure i kreirati kunsku likvidnost. Tako da ono što se čini da je neovisnost u biti i ne postoji. Ona je bitno smanjena. Znači stupnji slobode za neovisnu monetarnu politiku u ovim uvjetima su vrlo mali. To zna svaka mala zemlja, svaka mala središnja banka. To znaju svi moji kolege. Kada se slon tušira i male životinje oko njega budu mokre i nema načina da izbjegnete to. Možemo se mi praviti da imamo nekakvu neovisnost i da ćemo nešto raditi. U stvarnosti nemamo te mehanizme. I onda imamo sve ove tečajne rizike zbog visoke euroiziranosti, zbog toga što imamo 500 milijardi kuna duga denominiranih u euru. To je ogroman tečajan rizik. Ja kažem da nam kuna depricira 10% Hrvatska je 50 milijardi kuna odmah dužnija ogroman rizik i svi su svjesni toga. Investitori su svjesni toga i rejting agencije su svjesne toga i sve se to odražava u cijeni našeg zaduživanja. I zašto da to imamo kada s druge strane nemamo nekakav benefit od neovisnosti monetarne politike. Ne možemo raditi ono što hoćemo uz taj ogroman, drugu najveću središnju banku na svijetu ECB koja je odmah pored nas i gdje banke direktno imaju pristup Europskoj središnjoj banci već sada ga imaju. Mi smo prije krize 2008. kao Hrvatska narodna banka i za to smo dobili nagrade i priznanja očuvali stabilnost hrvatskog gospodarstva uvodeći kapitalske kontrole. Mi smo bankama oporezovali svaki euro koji su donosile u Hrvatsku sa sa 55%. One su morale položiti 55 centi od svakog eura koji su unosile u Hrvatsku na račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji nosi nula kamatnu stopu. I tako smo I tako smo zadržali da nam se ne prelije previše kapitala i da ne budemo toliko zaduženi da upadnemo u krizu da moramo ići u aranžman sa MMF-om kao što je puno zemalja moralo nakon krize itd. Međutim, danas toga više nama. Nemamo to više na raspolaganju. Jednostavno smo dio Europske unije i imate slobodu kretanja kapitala, imate banke koje rade na cijelom području Europske unije i koje sve imaju pristup praktički I sada glumite da ćemo vam mi Bog zna što zadržali ako ne uđemo u euro-zonu. Jednostavno je iluzija i ne trebamo ljudima govoriti da je to moguće jer jednostavno nije moguće i mi znamo da to nije moguće i isključivo zbog toga, isključivo zbog toga smo mi rekli da je došao trenutak da uvedemo euro samo zato što Hrvatska od toga sasvim sigurno više dobiva nego što gubi. Ja bi bio zadnji čovjek da predložim tako nešto jer moj potpis je na kuni, ja potpisujem kunu. Ja imam sve te moći o kojima pričamo. Nitko drugi. A ja kažem gledajte bolje da u nacionalnom interesu je da se ja toga odreknem i da to radi netko drugi jer će Hrvatskoj biti bolje. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani guverneru, rekli ste da ne trebamo očekivati recesiju nakon uvođenja eura, a da bi uvođenje eura moglo i koristiti izvozu. To je jako dobra vijest i raduje me, posebice što ja mislim da je izvoz u stvari i najjači motor hrvatskog gospodarskog oporavka, jači i od osobne potrošnje jer međunarodnim tržištima uvijek možemo više generirati ako smo konkurentni potrošnje nego na domaćem tržištu. Jači i od stranih investicija i najbolje su naravno one koje su, proizvode robu za izvoz. Jači i od fondova odnosno novaca koje možemo povući iz Europskih fondova. Izvoz nam traži kvalitetnu konkurentnost, traži nam ulaganje u istraživanje i razvoj proizvoda, čini na stvarno boljim u mnogim segmentima. I svaki poticaj izvozu makar kroz valutu ja stvarno podržavam. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani guverner, ima potrebe? Nema. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Ćuraja. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani guverneru, mene zanima jedno vaše razmišljanje, a želim i to napomenuti. Mi ovdje cijelo vrijeme govorimo o uvoženju EUR-a, ostanku nacionalne valute, kada, ne, da, dok imamo zemlje koje recimo razmišljaju, vrlo intenzivno se pripremaju za izbacivanje uopće promete gotovim novcem odnosno papirnih novčanica. Prije svega recimo Švedska koja je to planirala do 2023., a baš ne mislim da je to možda najsretnije rješenje ako gledamo neke krize ili neke nepogode, no međutim to ima i svojih prednosti. I sad mi imamo dvije krajnosti, ovdje govorimo EUR-o da, ne, kada, šta, kako za nešto što je manje-više tako smo i čuli i ja sam isto rekao eurizirani smo maksimalno i više to apsolutno deplasirano, a s druge strane netko razmišlja o tome da uopće ukine gotov novac. Zamislite što bi to značilo za iskorjenjivanje korupcije. Nema torbi, nema ne znam čega itd. Mene samo zanima vaš …/nerazumljivo/… odnosno vaše mišljenje o tome da li je to uopće moguće i u Hrvatskoj jednog dana? To je izvrsno pitanje, evo reći ću da mi kontinuirano provodimo sve više vremena upravo na pitanju digitalnog novca. I ne samo mi nego općenito kolege naši središnji bankari. To je vrlo kompleksno pitanje koje zahtjeva puno više od minutu vremena, ali ja bih rekao ovako ukratko. Sasvim sigurno je da idemo postupno prema sve većoj digitalizaciji svega, pa tako i valute. Kako će ona napredovati u različitim zemljama ovisi i o političkoj kulturi i o spremnosti ljudi da prihvate različite vrste valuta. moj stav je da HNB i središnja banka čini uslugu narodu, građanima. Ako građani žele imati keš, mi ćemo im dati keš, ako žele digitalnu valutu naša je uloga da im damo U nekim drugim zemljama imamo malo drugačije poglede. Recimo Kina prelazi na digitalnu valutu, a bez da pita puno građane. To s jedne strane pomaže u eliminaciji korupcije, s druge strane će vam reći ljudi

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine guverneru dobar je ovaj vaš završni govor bio. Zašto? Zato što je na jedan vrlo plastičan način onima koji nisu spremni pričat o reformama, koji nisu pričat o tome da mi naprosto ako želimo nešto dobiti moramo se prilagoditi ako želimo utakmicu igrati. A kad govorite o reformama onda naprosto određene skupine društva morate svesti u nekakve okvire, a to nije popularna pričati. I dobro je da ste na kraju rekli da cijela ova priča i oko EUR-a i oko ulaska Hrvatske u EU koji ćemo imati benefit od tog isključivo ovisi o nama. Kakvu i koju vrstu sredstava ćemo mi povlačiti iz EU kao sredstva koja će pomoći našem gospodarstvu ovisi isključivo o nama, što ćemo ponuditi, što ćemo tražiti. Međutim, o takvim temama u ovom saboru nije upitno razgovarati jer onda bi morali nekome nešto reći da će ostati bez nečega, a to nije popularno. Ako ćemo napraviti iskorak, onda ćemo ipak nekome morati reći da će se morati sve te određene okvire ako želimo ići naprijed. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.